Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici nastavljamo s radom. Pozdravljam predsjednika Vlade i ministra financija. Odlučili smo na temelju Članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora da provedemo objedinjenju raspravu o: - Prijedlogu Državnog proračuna RH za 2024. i projekcija za '25. i '26.

i '26. podnose se i prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2024. i projekcija planova za 2025. i '26. godinu za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu. Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH, Članka 40. Zakona o proračunu i Članka 211. Poslovnika Hrvatskog sabora. Kod donošenja Državnog proračuna primjenjuju se odredbe Članka 211. i 212. Poslovnika Hrvatskog sabora. O Konačnom prijedlogu Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024. godinu provest ćemo raspravu sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno Članku 197. Poslovnika. Amandmane na prijedlog Državnog proračuna podnijela je Vlada RH te u skladu s odredbom Članka 202. Poslovnika Hrvatskog sabora postaju sastavnim dijelom prijedloga Državnog proračuna. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obranu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za ljudska prava i prva nacionalnih manjina, Odbor za ratne veterane i Odbor za pravosuđe. Raspravu o proračunu provest ćemo u skladu s odredbom Članka 41. stavka 1., 2., 3. Zakona o proračunu. Podsjećam da Članak 41. stavak 1. Zakona o proračunu propisuje da sve izmjene i dopune koje sabor prihvati putem amandmana na predloženi Državni proračun ili financijski plan izvanproračunskog korisnika Državnog proračuna ne smiju mijenjati predviđeni manjak odnosno višak utvrđen u prijedlogu Državnog proračuna ili financijskom planu izvanproračunskog korisnika Državnog proračuna. Nadalje, Člankom 41. Zakona o proračunu propisano je koji se amandmani mogu podnositi tijekom rasprave o prijedlogu Državnog proračuna i financijskog plana izvanproračunskog korisnika te da ti prijedlozi ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već prije preuzetih obveza. Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima, izmjenama i dopunama proračuna u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave pa izvješćujem da ćemo se izjašnjavati o amandmanima idući utorak 28. studenog, a 30. studenog u četvrtak glasovat ćemo o proračunu. Sada bih trebao dati riječ predstavniku predlagatelja poštovanom predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, međutim imamo povredu Poslovnika i imamo nekoliko zahtjeva za stankom, pa idemo redom. Prvi na redu kolega Zurovec, izvolite. Poštovani, Članak 238., imam u principu više tehnički prigovor pa bi zamolio saborsku službu ali i vas da intervenirate oko toga. Naime, obično na proračunu ja mislim da svi imaju repliku i povredu Poslovnika osim samog predlagatelja, a tu imamo dvije tipke pored za, protiv i suzdržan koje ne služe ničemu nego su realno za ukras. Pa bi apelirao da i nama bude lakše tu u sabornici da se i one recimo adaptiraju, točnije da se dovedu u funkciju da bude i povreda Poslovnika i replika u to uključena. Što sad da vam kažem? Dobro, to nema nikakve povrede Poslovnika, dobivate opomenu i idemo na daljnju raspravu. Prvi je kolega Petrov, izvolite, obrazlaganje stanke. Poštovani tražim stanku u ime Kluba MOST-a. Danas stojimo pred nečim što se predstavlja kao proračun za 2024., zapravo više sliči na scenarij nekog nadrealnog filma. Vi trošite 4 milijarde eura više iduće godine nego ove godine. Zašto? Odlučili ste potrošiti 10 milijardi eura više nego 2022., zašto? Jel možda postoji neki premijeru krucijalni projekt u državi iduće godine pa su troškovi eksplodirali ili mi svjedočimo predizbornoj pirotehnici. Puno vatrometa, helikopterske love, posudi lovu, kupi glasove, malo daj ovdje, malo daj ondje, lovu će vraćati netko drugi. Da ste barem dali jedinstveni dječji doplatak od 100 eura za svako dijete pa bi se manje obitelji iseljavalo, neke bi se i vraćale ili da ste barem smanjili porez na dohodak na 15% pa bi svi zaposleni imali veću plaću ili da ste podigli najniže mirovine za ono koliko je rasla inflacija zadnje 2 godine pa bi umirovljenici imali pristojnu mirovinu. Od ovih novaca ste to mogli napraviti na kraju obiteljima, gotovo ništa umirovljenicima, gotovo ništa svim zaposlenima gotovo ništa. Na kraju ovo izgleda poput loše izrežiranoga filma u kojem svi znamo kraj, veći dugovi, politička obećanja bez pokrića, a građani nemaju mogućnosti niti vi imate pravo činiti ih statistima u svojoj političkoj predstavi niti državni proračun smije biti scenarij za vaš iluzionistički šou. Ja sam građanima želim da dok traje ovaj kabuki teatar vaših političkih obećanja, da imaju snage za izdržati do kraja predstave. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Prije nego što pređemo na drugu stanku, pozivam vas da pozdravimo studente i studentice Ekonomskog fakulteta iz Zagreba. Dobrodošli u HS. /Pljesak./ Drugi zahtjev za stankom, poštovani kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, neke brojke koje iz aviona vidimo u ovom proračunu, ali i u proračunima iz nekoliko prethodnih godina doista bodu u oči. Pa krenimo sa jednom od njih. U odnosu na proračun iz 2016. za kojeg su neki od ovdje prisutnih zastupnika glasali te godine, ovaj je proračun dvostruko veći. Narastao je za 100%, duplo više. Istovremeno, plaće su rasle za pola, plaće koje idu iz proračuna, plaće u javnom sektoru. Mirovine koje također, dolaze iz proračuna rasle su za manje od pola. Proračun je rastao dakle dvostruko brže nego novac koji ide radnicima, novac koji ide umirovljenicima. A zašto? Zbog nečije opsesivne želje za fiskalnom konsolidacijom na razini koju čak niti EU ne traži od nas. I što sada? Sada kada se približavaju izbori, napokon smo shvatili da onima kojima smo 8 godina uzimali nešto moramo i vratiti. Zašto? Jer su to svojim radom zaslužili i to dovodi do čega? Dovodi do deficita koji je veći nego čak 2011. g., deficita od kojeg smo se poslije godinama oporavljali, deficita koja je vladi koja dolazi, na isti način kao što to sada čini, ostavila HDZ-ova tadašnja vlada. I zato reći da je ovo predizborni proračun nije dovoljno. Ljudi, ovo je kao predizborni proračun Ive Sanadera iz 2009. g., ali na steroidima i još jedna sitnica. Ovaj proračun pokazuje kapitulaciju.

Stanka je odobrena. Dvije povrede Poslovnika, kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani, 238. Ovdje slušam kolegu Grbina i slušam kolegu Petrova. Jedan je rekao da nema ništa za radnike i umirovljenike, drugi je rekao da ima pa bi volio da se oporba uskladi. Jesu li o hoće li umirovljenici i radnici dobiti povećane prihode, primanja ili neće? To je prva stvar. Druga stvar, da Peđa Grbin daje proračun, vjerojatno bi bila stavka za štrik, a ja ću dati amandman kojim će se predvidjeti 100 tisuća eura saborskog inventara koji je oporba uništila. Kolega Zekanović, ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika, pa dobivate opomenu. Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Grbin ide s brojkama, pa ajmo s brojkama. U zadnjih 7 godina BDP narastao za 20 milijardi eura, 2 milijarde eura dok ste vi bili na vlasti. Štrajkovi, smanjenje plaća, sad imamo rast plaća, rast mirovina, minimalna plaća dupla, 840 eura, 1136 eura prosječna plaća, 25 milijardi eura do 2030 EU fondova. Brojke govore same za sebe, g. Grbin. Kolega Pavić, i ovo je isto tako bila replika, dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. 238, g. Grbin, vi ste jedna sveopća neznalica zato što u nedostatku argumenata gunđate i naričete nad ovim itekako sadržajnim i ambicioznim državnim proračunom, a to činite samo zato što znate da i naredne 4 godine nećete biti ti koji planiraju, donose i realiziraju državni proračun, što i ne znate jer nemate kompetencija za to. Kolegice Burić, ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika pa dobivate opomenu. Kolegice Ahmetović, izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. Prestanimo obmanjivati javnost. U posljednjih 7 godina proračun je narastao duplo, plaće i mirovine su rasle upola. Zašto? To netko mora objasniti. Ono što je bjelodano, jer su radnici i umirovljenici ovoj Vladi na zadnjem mjestu. I ovo je bila replika, kolegice Ahmetović, pa dobivate i vi opomenu. A idemo sada na idući zahtjev za stankom, to je kolega Daus. Izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa g. predsjedniče. Tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba IDS-a za dodatne konzultacije. Iako su pred nama izazovna nepredvidiva vremena, Vlada je uspjela u dvije godine povećati rashode u državnom proračunu za više od 9 milijardi eura i to ne bi bio problem kad bi realni stvarni prihodi u te dvije godine rasli za toliko, ali nažalost nisu ni približno tome. Naprotiv, deficit središnjeg proračuna raste s 1,6 na 4 milijarde eura, čime je ova zemlja svakim danom sve više troši, a sve manje prihoduje i slušajući struku, nije realna ni procjena rasta BDP-a, kao ni procjena pada inflacije. I uzimajući sve to u obzir, ipak se ne možemo oteti dojmu da je proračun ipak rađen za predizborne svrhe, veoma daleko od odgovornog pristupa dugogodišnjoj stabilnosti javnih financija. A što se tiče samih amandmana na ovaj proračun, Klub IDS-a će danas, naravno, uz uobičajene amandmane vezane za komunalnu i društvenu infrastrukturu na području Istre, predati i 3 amandmana koji imaju za cilj povećati socijalni i zdravstveni standard u cijeloj zajednici. Prvo, pomoć u kući primijeniti na cijenu zemlju, nadstandard ove usluge na način kako se to provodi u Istri, ne samo socijalni cenzus, već besplatna usluga za sve potrebite posebno samačka staračka domaćinstva kojima ta usluga uvelike pomaže. Drugo, stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova u zdravstvu, školstvu i socijali i treće, zapošljavanje jednog liječnika specijalista školske medicine u savjetovalištima za spolno zdravlje mladih pri svim županijskim nastavnih zavodima za javno zdravstvo diljem Hrvatske pa nakon što posljednjih godina nije prihvaćeno na stotine naših amandmana nadamo se da ćete prepoznati barem neke u ovoj predizbornoj godini. Hvala lijepa. Stanka je odobrena kolega Daus. A pozivam vas da sada pozdravimo studente i studentice sociologije s HKS-a iz Zagreba, dobrodošli u HS /Pljesak/ Sada molim kolegu Pavličeka da obrazloži stanku, izvolite. Prijedlog državnog proračuna veli da ćemo imati minus od 4,1 milijardu eura, znači 30 milijardi kuna će se više potrošiti nego uprihodovati. To znači da svaki dan ćete više potrošiti 11 milijuna eura nego što uprihodujete i tako kroz 365 dana. Sad zamislite da imate primanja u vlastitoj kući od nekih 2.000 eura, a svaki dan trošite 2.100 eura, svaki dan mjesečno pardon, kako ćete završiti do kraja godine? Znači činjenica je da se prihodi rastu kao nikad so sad, a rashodi kao neviđeno do sad. Činjenica je da zadnjih nekoliko godina upravo zbog inflacije, upravo zbog ulaska u eurozonu koja je sad jedna od najviših u eurozoni još jednom se potvrđuje da euro nije bila dobra stvar, da ste ogulili kožu građanima i činjenica je da ste tek sada odlučili dio tih sredstava vratiti građanima kroz povišicu plaća i mirovina. Što to niste napravili tijekom ove godine? Evo ovi mladi ljudi gore na galeriji meni je žao jel će 30% njih nakon završetka faksa otić u zapadnoeuropske zemlje kao što je do sada bio slučaj, ne zato što im je dobro, ne iz svog hira nego zato što neće moći ovdje kvalitetno živjeti. I u konačnici jedan prosječni radnik ili umirovljenik živi li on danas bolje nego prije sedam godina? Može li si danas sa svojom plaćom i mirovinom priuštiti više nego prije sedam godina? Odgovor je jasan, ne može. Hvala vam lijepa. 5. zahtjev za stankom poštovana kolegica Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Državni proračun kada dođe u ovaj Sabor on više nije ni računovodstvo, ni stavke, ni pozicije, ni aktivnosti državni proračun je politika. Politika ove Vlade koja nam pokazuje što je spremna i što misli raditi u narednom razdoblju, sigurna sam da neću nikog iznenaditi kada konstatiram da iz ovog proračuna vidimo da je Vlada duboko u predizbornoj kampanji, ali ono što bi se iz ovog proračuna valjalo vidjeti i na što bi trebalo staviti naglasak i što se svakako ne treba zaboraviti uz ono sve što su kolege rekli ja bih navela još dvije stvari. Prva stvar je sredstva iz NPO-a, mi imamo zaista na raspolaganju bespovratna sredstva iz NPO-a i ono što treba za očekivati je sljedeće da ta sredstva ne koristimo za ulaganja koja neće davati novu vrijednost. Voljela bih vidjeti da ta sredstva koja koristimo da koristimo za novi razvoj gospodarstva, za nekakve pomake, za pomake da dobijemo konačno jedan vrlo jednostavan odgovor, kakvu to državu vidimo 2050.g., čim će se to građani Hrvatske baviti jer ono što stavljamo samo u zgrade, što mene osobno veseli, ali mislim da nije dobro mi bi trebali vidjeti koji je razvoj gospodarstva. I nešto od čega i premijer i ova Vlada bježi kao vrag od tamjana, a to je svi govore da će i ekonomisti koji se bave da će u Hrvatskoj ne tako u dalekoj budućnosti biti potrebno 400.000 stranih radnika. Kraj ove godine ćemo završiti da nam 12% radnog stanovništva su strani radnici, iz ovog proračuna iz nekih stavki. Valjalo bi vidjeti

Poštovani, tražim stanku u ime kluba Fokusa i Reformista kako bi se naravno dodatno konzultirali vezano za sami proračun. Ovaj proračun ruku na srce je jedan pravi moćni predizborni proračun, znači dijelimo novac koji jednim dijelom imamo, drugim dijelom nemamo i dijele ga uglavnom ljudi koji nemaju dana staža u privatnom sektoru i onda naravno da je lako raspoređivati novac koji se nikad nije zaradio svojim golim rukama. I naravno neko će reći, a vidi kako je to uvredljivo prema nama, no to je živa istina i ne treba se toga sramiti. A na koncu konca istaknut ću nekoliko stvari, imamo projekt Slavonija tu su ukucane milijarde da bi se skoro 100.000 iz Slavonije iselilo. Isto tako kad mi gledamo kako se u principu idu kupovati glasovi idemo na socijalne mjere, idemo sa ničim drugim nego sa asfaltom, povećavaju se rashodi u Hrvatskim cestama, idemo graditi, idemo napraviti tamo gdje nema ljudi di nas neće niko pitati kako se namješta javna nabava i sl., a na koncu konca vidimo da se smanjuje dio koji se ukucava za digitalizaciju, Središnji ured za digitalizaciju će imati manje sredstava i na koncu malo ćemo se vraćati prema srednjem vijeku, pogotovo u tehnološkom smislu. A ovim studentima bih htio poželiti puno sreće u ovoj našoj državi i reći ću vam samo da vam je hrvatska politika omogućila to da ćete si naći jedno sjajno radno mjesto u Njemačkoj, pogotovo kad završite fakultete ovdje tu, moći ćete fino raditi u Njemačkoj ili u Irskoj i onda ćete fino slati devize ovdje tu i to će se predstavljati ovdje tu kao jedan veliki uspjeh vlade i hrvatske politike. Stanka je odobrena. Kolega Ivanović izvolite povreda poslovnika. neko je brinio i o Slavoniji i o ostatku Hrvatske. Prema tome, projekt Slavonija, Baranja i Srijem ima svoje učinke i imat će ih i u budućnosti, prema tome ima poslova koji su ozbiljni, a ima i onih drugih. Hvala lijepa. Kolega Ivanović ovo je bila replika dobivate opomenu. Kolega Zurovec izvolite. **Zurovec, Dario (Fokus)** Evo čl. 238., drago mi je što ste ljubomorni što sam plesao, znam da niste jedini, ali isto tako ću vam reći da ti ljudi koji vam se bave u show biznisu su isto tako u privatnom sektoru i plaćaju vašu plaću i oni rade svaki dan po 10 do 12 sati, tako da bi trebali njima ipak reći jedno veliko hvala a ne tu gledati a da ne velimo ljubomorno. Kolega Zurovec i vi dobivate opomenu isto tako replika je to bila, a ne povreda Poslovnika. Kolegice Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se evo u ime kluba MOŽEMO. Tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom neke glavne naglaske ovog proračuna prošli zajedno sa opozicijom. Prvo ja ću reći možda nešto na drugu notu oko deficita. Mi ne smatramo da je deficit sam po sebi problem. Kada bi taj deficit bio korišten za ona ulaganja koja su Hrvatskoj prijeko potrebna a da bi kroz 4 do 5 godina uspjela loviti prosjek EU u ključnim indikatorima razvoja, a posebno što se tiče kvalitete života. mada plaće rastu u 2024. taj rast, daljnji rast nije predviđen u 2025. i 2026. godini, a koji je apsolutno nužan da bi hvatali prosjek plaća EU. Također iz samog ovog proračuna nisu vidljiva značajnija ulaganja i zamah u razvoju u onim područjima koja su ključna za naše građane. Primjerice investicije u javno stanovanje, odnosno u priuštivo stanovanje. Značajnija ulaganja u energetsku obnovu privatnih zgrada i kuća kako bi troškovi kućanstava, naših kućanstava dakle bili niži. Ne vidimo značajna ulaganja u energetiku, odnosno u solarizaciju Hrvatske. Također iz proračuna se ne vide nužne reforme obrazovanja, zdravstvenog sustava, pravosudna reforma. Ništa od toga ovdje nema. još jedna bitna stvar koju smo možda i premalo spominjali. Kraj je 2023. godine. Mi donosimo proračun za 2024. godinu. Mi imamo dakle financijsku perspektivu 2021./2027. dakle europske fondove. Još uvijek iz te perspektive nemamo natječaje. Dakle, 2021. kraj 2023. gdje su natječaji iz nove financijske perspektive? Stanka je odobrena. Povreda Poslovnika kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238. Kolegica Benčić nas omalovažava da ne kažem da nam se ruga. Govori o prosječnim plaćama i zaostajanju za prosjekom EU. Upravo ekipa iz MOŽEMO ovdje u gradu Zagrebu je učinila sve da građanima grada Zagreba, onima koji rade ne podignu plaće temeljem zakona koji je donijela ova Vlada i na taj način doprinese. Znači, učinili su sve da jedino oni ne dobiju povećanje plaće od 1.1.2024. godine. Toliko o vjerodostojnosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Borić, ovo je bila replika ne povreda Poslovnika. Dobivate opomenu. I imamo još jedan zahtjev za stankom kolegice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Pa u ime kluba HDZ-a želim još jedanput istaknuti da svi ovi proračuni, a do sada ovo je osmi, dakle stalno smo kritiziramo da donosimo nekakve nerealne proračune koji nisu razvojni, koji nisu socijalno osjetljivi. E pa za razliku upravo od ovih kolega koji su to naveli možemo reći upravo suprotno, da je i ovaj proračun upravo takav koji vodi računa kako o stanovništvu tako i o gospodarstvu, da je ovaj proračun i rast BDP-a pokazuje da rastemo brže nego prosjek EU, da se kvalitetno ulažu sredstva NPO-a i da kroz ovaj proračun je jako vidljivo upravo da se vodi računa o zaposlenima, o umirovljenicima, o socijalnim potrebama i svim ostalim razvojnim potrebama koje se ovdje jako lijepo istaknuto u samom proračunu. Prema tome, sve ove kritike koje su do sada bile kazane zapravo su kontra onoga što je evidentno da su neto plaće rasle 54%, da su minimalne rasle gotovo 70%. Isto tako rast mirovina koje su itekako značajne. Osim toga, tri puta je podignut kreditni rejting od početka od 2016. što onda govori upravo suprotno o ovome što kolege govore a isto tako imat ćemo najniži mogući deficit u odnosu na ono koliko je javni dug, a to je ispod 60%. Prema tome, kada sagledavamo što sve ulazi sada u ove rashode da se i zdravstveni sustav, odnosno opće bolnice ulaze u sustav državnog proračuna onda je to itekako važno napomenuti zbog čega raste deficit. Ali je to zapravo strukturni, a ne stvarni. Hvala. Imamo li još zainteresiranih? Ako ne, onda ćemo sada dati stanku do 11

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo nastavili sa radom. Pozivam sada poštovanog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da predstavi Prijedlog Državnog proračuna za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. Nakon predsjednika Vlade govorit će i poštovani ministar financija Primorac. Predsjedniče Vlade, izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Drago mi je što zajedno sa ministrom financija Markom Primorcem mogu danas predstaviti Prijedlog državnoga proračuna za iduću godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. Ovo je osmi proračun koji predlažemo u znatno izmijenjenim geopolitičkim okolnostima u kojima nam je kao što je to bilo i zadnjih nekoliko godina prioritet zaštititi najizloženije sugrađane, osigurati stabilnost javnih financija i istodobno nastaviti ulagati u daljnji razvoj Hrvatske. Krizne okolnosti globalne se i dalje nastavljaju, brutalna ruska agresija na Ukrajinu traje, na Bliskom Istoku nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael imamo novi veliki rat koji izaziva geopolitičke poremećaje. I dalje smo u kontekstu energetske krize, prehrambene krize, inflatornih pritisaka, a mi smo u proteklom razdoblju na te krize reagirali politikom državnog intervencionizma i snažnim paketima pomoći našim građanima u iznosu od 7,2 milijarde eura ukupno. Na taj način očuvali smo socijalnu koheziju u društvu, spriječili rast cijena struje, plina, energenata, naftnih derivata, učinili maksimalan napor da nam normalno funkcioniraju dječji vrtići, škole, fakulteti, općine, gradovi, županije, bolnice, domovi za starije, javne i vjerske ustanove, udruge, poduzeća i naravno kućanstva. Cilj je bio spriječiti socijalnu frakturu, pokazati društvenu odgovornost i solidarnost i unatoč krizi omogućiti normalno funkcioniranje gospodarstva i pritom realizaciju svih strateških političkih ciljeva koje smo kao Vlada postavili. Glavni preduvjet upravo realizacije strateških ciljeva i suočavanja s krizama bila je politička stabilnost. Politička stabilnost znači stabilnu parlamentarnu većinu u kojoj partneri međusobno imaju povjerenje i rade na realizaciji onoga što je dobro i korisno za Hrvatsku i što smo obećali našim građanima na izborima i što smo u konačnici i realizirali. A to je značilo osigurati i makroekonomsku i financijsku stabilnost zemlje. To je značilo podići kreditni rejting za 4 stupnja. Danas je taj kreditni rejting u razini investicijskoga sa recentnim izvješćima sve tri agencije i Fitcha i Standard&Poorsa i Mudisa sa promijenjenim izgledima i to sa stabilnih u pozitivne, dakle samo jednu malu stepenicu na domak A razine. To govorim stoga da nije bilo odgovornog upravljanja javnim financijama kao odgovor dijelu ovih komentara iz uvodnih zahtjeva za stanku ne bi bilo niti ispunjavanja kriterija za ulazak u europodručje, niti u europski stabilizacijski mehanizam, niti izlaska iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, niti izlaska iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, niti bi bilo investicijskog kreditnog rejtinga. Danas, Hrvatska sve to ima jer je naša proeuropska i odgovorna politika upravljanja javnim financijama imala svoj smjer, svoju glavu i rep, a kada tome pridodamo ovogodišnje recentne iskorake koji su totalni presedan i nikada nisu bili viđeni u javnim financijama u Hrvatskoj i uopće na financijskim tržištima, a to je da smo izdali prvu državnu narodnu obveznicu na temelju koje su građanin pokazali povjerenje uloživši u vlastiti novac u obveznicu hrvatske države i to uplatili milijardu i 350 milijuna eura i još dodatnih 500 milijuna eura institucionalnih investitora. U prvoj polovici godine oni su to povjerenje ponovili, ponovili su ga do jučer kada je kao što ste čuli uplaćeno dosada oko 970 milijuna eura. Sve skupa će biti 980 milijuna eura u trezorske zapise sa prinosom od 3,75%, a prinos je na obveznicu bio odnosno kamata 3,65%. Što to znači? To znači da hrvatski građani vjeruju u ekonomski i financijski smjer zemlje. Da nije tako ne bi baš u ovoj godini uplatili 2 milijarde i 300 milijuna eura vlastite štednje u državne financije. To je ključ. Kad je riječ o europskom kontekstu koji se ovdje spominjao, dakle mi živimo u vremenu kada smo priskrbili hrvatskom gospodarstvu, hrvatskim institucijama, građanima, sve skupa 25 milijardi eura što kroz novi višegodišnji financijski okvir, što kroz instrument EU Iduće generacije. Mi ćemo kao što znate danas dobiti potvrdu Europske komisije o prihvaćanju aneksa Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti čime se penjemo na 10 milijardi eura iz instrumenta EU Iduće generacije što je itekako pozitivno, a pritom smo kao što znate u potpunosti iskoristili sredstva i iz Fonda solidarnosti za obnovu od potresa pogođenoga Zagreba i Banovine. Sve to se dogodilo jer je netko radio na tome. Na tome je radila Vlada. Upravo oni koji imaju mandat građana da brinu o onome što je za njih dobro i što je za njih korisno. Mi smo jednako tako ulagali u politiku ravnomjernog regionalnog razvoja jer želimo da svi krajevi Hrvatske imaju jednake šanse stoga su kapitalna ulaganja u prometnu infrastrukturu itekako dokaz da u našem mandatu ostvarujemo politiku jednakih šansi, koridor 5C, hrvatska Baranja integrirana četverotračnim autocestama u mrežu autocesta, probijanjem druge cijevi tunela Učka i njenim puštanjem u promet hrvatska Istra integrirana je četverotračnom cestom u mrežu mrežu hrvatskih autocesta, jug Dubrovačko-neretvanske županije povezan Pelješkim mostom, nova ulaganja Križišće–Žuta Lokva osigurana sredstva, puni profil autoceste od Ploča prema Dubrovniku će se također graditi, a da ne govorim o izgradnji brzih cesta prema Bjelovaru, prema kasnije Virovitici, prema Koprivnici. I isto tako i na sjeveru Hrvatske Varaždin-Ivanec-Krapina, u istočnoj Slavoniji srijemska transferzala. Govorim samo o onome što je najvidljivije i naravno premosnica onoga što je za Dalmaciju najbitnije, a to je obilaznica Splita čime se rasterećuje drugi najveći hrvatski grad i omogućuje njegovo kvalitetno funkcioniranje u okolnostima i turističke sezone. Kad je riječ o ovoj godini, samo da to još spomenem da ne bi to zaboravili, mi očekujemo rast od 2,8% BDP-a u ovoj godini očekujemo vjerojatno na kraju minimalan deficit ili čak eventualno suficit ovisno o tome kakva će biti potrošnja prije svega na strani lokalne države što znači da odgovorno upravljamo javnim financijama. Koji su specifični prioriteti u ovom proračunsko razdoblju? Velika izdvajanja i dalje u procesu obnove, energetike, obrazovanja. Zatim praćenje preporuka Vijeća EU u okviru europskoga semestra, sredstva iz novog višegodišnjeg financijskog okvira, reforme ulaganja iz mehanizma za oporavak i otpornost. Nastavljamo sa politikom trajnoga smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u. Ove godine kao što znate doći ćemo na 60,7%, 60,7% to govori da je taj trend smanjenja udjela javnoga duga u BDP-u uz onu iznimku u 2020. koja je bila iz objektivnih razloga zbog mjera u vezi suzbijanja Covida-19 na neki način prekinuo taj trend. Sada smo se vratili vrlo snažno, a već u idućoj godini očekujemo da on bude nešto malo viši od 58%. Također, održavati proračunski manjak ispod referentne razine od 3% zato i ova projekcija za iduću godinu jest 1,9%. Prihodi planirani na 28,5 milijardi eura, rashodi na 32,6 milijardi eura. Zašto? Zato da bismo povećali plaću, plaće našim građanima. Zašto? Zato da bismo povećali mirovine, mirovine našim građanima. Da bismo ulagali u provedbu mjera pomoći građanima i gospodarstvu, da bismo ovaj proračun koji je socijalno osjetljiv koji je održiv i ambiciozan stavili u funkciju i reformskih procesa i jačanja ekonomskog i socijalnog standarda građana osobito onih najranjivijih, posebice naših umirovljenika, ali isto tako i da bismo realizirali naše druge prioritete. Paketi pomoći koje smo dosada usvajali su omogućili da odagnamo strahove onih koji su hrvatskim građanima zazivali 400 tisuća nezaposlenih. To se u Hrvatskoj nije dogodilo. Nije se dogodilo zato što je Vlada djelovala. Uspjeli smo pomoći 130 tisuća hrvatskih poduzeća u vremenu korone da ostanu na nogama, isplatiti plaće radnicima u privatnom sektoru i to njih čak 800 tisuća, dakle ne onima koji rade u državnoj i javnoj službi nego u privatnom sektoru

Za sve to trebalo je fiskalnog prostora, trebalo je snage, trebalo je umijeća, hrabrosti i znanja, a mi smo to itekako imali. Mi ćemo u idućoj godini kao što smo i u ovoj povećali plaće radnicima i zaposlenicima u državnom i javnom sektoru do mjere koja još nikada se nije dogodila. Ono povećanje iz lipnja da ga se ne zaboravi od 100, 80 i 60 eura, zadnji dogovor sa socijalnim partnerima 5% rast osnovice, isplaćen u studenom za listopad plus božićnica sa 232 na 300 eura, novo pravo uskrsnica od 100 eura. Pritom povećanje plaća zahvaljujući poreznoj reformi. Pozivam one jedinice lokalne samouprave čelnike, a i predstavnička tijela da iskoriste fiskalni prostor koji imaju, ako nisu sigurni u vlastite prihode ministar financija će im reći koliko im je narastao prihod od poreza na dohodak u ovoj godini pa da znaju da im prirez ništa ne nosi i da na taj način daju doprinos povećanju plaća, a ne da budu iznimke, one jedinice koje su to već najavile mogu i ove druge. Stvar je političkog odabira, odgovornosti i volje, a ne rashodnih pritisaka. Što se tiče ostalih stvari, izdvojit ću financiranje Zakona o osobnoj asistenciji, uvođenje Zakona o inkluzivnom dodatku, dječjeg doplatka. Dakle, sve su to mjere koje su karaktera da pomažu onima kojima je najteže. Dječji doplatak će se povećat na otprilike 250 tisuća naših obitelji preko 530 tisuća djece. Da li ga treba uvesti svima? Pa moramo imati neki cenzus. Nije isto da li će dječji doplatak dobivati oni koji imaju jako visoku plaću ili će ga dobivati oni koji imaju malu plaću. To ne značimo da ne mislimo da svako dijete u Hrvatskoj vrijedi isto, ali nije isto koliki su prihodi roditelja. Također, želim podsjetiti da smo u ovoj godini u situaciji da po prvi put imamo i besplatne udžbenike i besplatan prijevoz i besplatan obrok u hrvatskim osnovnim školama. To je toliko veliko postignuće. Meni je jedna draga i simpatična curica na Interliberu iz Slavonskog Broda došla se slikati i dobacila i kaže ona meni hvala na ručku, hvala na ručku, hvala na ručku. To znači da ta djeca nisu imala prije besplatan ručan u svojoj školi i da vide razliku, da vide razliku. E to je dosta bitno da imamo na umu. Ne mislim da sam ga ja isplatio, ali smo ga našim političkim odlukama omogućili. E sada što se tiče proračuna on daje dodatnih 418 milijuna eura za sanaciju šteta od potresa, troškove servisiranja javnoga duga 251 milion, financiranje i sufinanciranje željezničke infrastrukture, povećanje kapaciteta LNG terminala, uspostavu hitne medicinske službe. Proračun je i ambiciozan. On usporedno s onim što imamo kroz instrument 3 power EU radimo itekako na tome da nam Plan oporavka i otpornosti donese dodanu vrijednost u smislu gospodarske snage i mogućnosti hrvatskoga gospodarstva. Mi smo isto tako u ovom procesu vodili računa i o energetskoj obnovi zgrada, 69 milijuna eura, rekordna ulaganja u obrambene sposobnosti s obzirom na globalne okolnosti, 1,2 milijarde eura, udvostručena su godišnja izdvajanja ako gledamo početak našega mandata, a to je bila ona poruka „Sigurne Hrvatske“. U konačnici višenamjenski borbeni avioni, njih 6 doći će u Hrvatsku prije 1. svibnja, dodatna sredstva za hrvatsku policiju i za zaštitu hrvatskih granica, imali ste raspravu o tome prošlog tjedna, dodatna sredstva za razvoj kulture, za razvoj turizma, za razvoj sporta, realizacija projekata u poljoprivredi, u prometu, u vodnokomunalnoj i lokalnoj infrastrukturi. Sve to je između ostaloga i razlog da ove jesenske prognoze Europske komisije koje su objavljene prije nekoliko dana govore da će Hrvatska zabilježiti drugi najveći rast BDP-a u EU i to nakon Malte, Malta će imat 4%, a mi ćemo imat 2,8%. Predviđamo identičan rast 2,8 u idućoj godini, u '25. 2,7, u '26. 2,5, pri čemu će značajan doprinos dati osobna potrošnja i investicije. Inflacija potrošačkih cijena bi u idućoj godini trebala usporiti na 3,1%, potom na 2,4 i na 2,2%. Sve to govori da je politika koju vodimo, a to je bila politika očuvanja socijalne kohezije u društvu, itekako imala svojih rezultata i da smo sa ovim više nego jasnim trendom usporavanja inflatornih pritisaka praktički realizirali sve one ključne ciljeve kada je riječ o gospodarskom rastu, zaposlenosti, rastu plaća i rastu mirovina. Pritom osnaženi međunarodni položaj i kao članice europodručja, ali i kao zemlje koja je u okviru Europskog stabilizacijskog mehanizma daje hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima sigurnosnu mrežu kakvu prije nismo imali. Da nismo ostvarili te strateške ciljeve bilo bi nam teže suočavati se sa neizvjesnostima koje vidimo na globalnoj razini. Hrvatska će u '24. zabilježiti i 5. najveće smanjenje javnoga duga u BDP-u. Imajući na umu brojne vanjske šokove s kojima smo bili suočeni, brojne pakete mjera koje smo poduzeli, ostvarenje strateških ciljeva dublje integracije na razini EU, dosegnut najviši ikada investicijski kreditni rejting, iskazano povjerenje hrvatskih građana u javne financije, predlažemo HS da prihvati ovaj proračun zajedno sa projekcijama za '25. i '26. uvjereni da ćemo sa svojim politikama naglasiti zaštitnu ulogu države u krizama, zaštitnu ulogu države u krizama kao oslonac građanima i gospodarstvu, ali i razvojnu ulogu kroz podršku u realizaciji brojnih projekata diljem zemlje, a pritom ostvariti strateške ciljeve koji dugoročno mijenjaju Hrvatsku na bolje. Sada bih zamolio ministra Primorca da i on u preostalom vremenu koje imamo pojasni dodatne detalje. Hvala vam lijepa. Molim vas da zaustavite vrijeme, izvolite ministre financija. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, dozvolite mi da i ja prije nego što započnem izlaganje pozdravim studente koji su nam se pridružili danas, a radi se o mojim studentima sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, studente koji slušaju Kolegij fiskalna politika, a došli su u pratnji dr. Marije Davidović i moga asistenta Filipa Badovinca. Evo zahvaljujem studentima na interesu za ovim temama i naravno kolegama koji su dopratili studente na ovoj inicijativi. Ja ću se kratko osvrnuti na makroekonomske projekcije i rezultate i razlog zbog kojeg smo mi odlučili donijeti ovakav proračun u ovim okvirima za slijedeću godinu uz povećanje deficita na 1,9% BDP-a za razliku od postojećeg proračuna koji, prema kojem planiramo ostvariti deficit u ovoj godini na razini konsolidirane opće države od 0,3% BDP-a. Mislim da je to jako važno za istaknuti s obzirom na teze pojedinih, pa i saborskih zastupnika i komentatora u medijskome prostoru, a koje su se pojavile u kontekstu povećanog, naravno povećanih rashoda Državnoga proračuna, da je važno razjasniti zašto baš sada odnosno zašto baš slijedeće godine, zašto ne prije i zašto baš u tom iznosu. Mi ćemo, a studenti to koji ovdje slušaju javne financije jako dobro znaju, nastaviti sa predanim i odgovornim vođenjem fiskalne politike uvažavajući makroekonomske okolnosti i činjenicu kako bi fiskalna politika trebala biti protuciklična. Protuciklična fiskalna politika znači da u onim godinama kada ostvarujemo značajan gospodarski rast nije potrebno kroz državne intervencije odnosno kroz ekspanzivnu fiskalnu politiku dodatno stimulirati taj rast, a to posebno nije uputno činiti u godinama kada imate značajne stope inflacije, dakle velike inflatorne pritiske. Mi smo u 2021.g. nakon što smo u 2020. ostvarili deficit i smanjenje gospodarstva dakle općenito, ostvarili već slijedeće godine, u 2021. gospodarski rast od preko 13%, prošle godine gospodarski rast od preko 6%. U tim okolnostima nema potrebe za ekspanzivnom fiskalnom politikom. Ove godine projiciramo gospodarski rast na razinu od 2,8% i tu već možemo razgovarati o nekakvoj potrebi da se …/Govornik se ne razumije./…mjere državnog intervencionizma, dakle kroz blagu ekspanzivnu fiskalnu politiku nešto učini, dakle da se da dodatna potpora gospodarskome rastu i razvoju, međutim ove godine očekujemo inflaciju na prosječnoj godišnjoj razini od 8%, dakle i u tim okolnostima dodatno sa državne razine ekspanzivnom fiskalnom politikom značajno poticati potražnju odnosno potrošnju također nije u potpunosti uputno. Zato smo odlučili slijedeće godine, dakle 2024. kada očekujemo smanjenje, snižavanje inflatornih pritisaka, dakle inflaciju, rast potrošačkih cijena od 3,1%, dakle dolazi do ublažavanja inflatornih pritisaka, ali istovremeno do značajnih geo ekonomskih okolnosti koje su uglavnom nepovoljne, negativne. Dakle, očekivanje, ali i situacija u kojoj se već suočavamo sa tehničkom recesijom kod naših najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera, dakle u situaciji kada će se kod njih smanjiti potražnja, kada očekujemo da ćemo imati izazove i sa našim izvozom uputno je imati blago ekspanzivan proračun, dakle blago ekspanzivnu fiskalnu politiku kako bi i sa aspekta fiskalne politike dali dodatan stimulans za gospodarski rast i razvoj. Pri tom treba imati u vidu kako smo planirali naše rashode i kako smo planirali naše prihode. Vi ćete vidjeti da prihodi rastu otprilike 3% i mislim da smo tu napraviti relativno konzervativnu procjenu što je dobro i što će nam omogućiti stabilnu fiskalnu poziciju sljedeće godine. Dakle, mislim da makroekonomske okolnosti su u potpunosti jasne, barem studentima koji slušaju ovo sa galerije i znaju zbog čega smo odlučili u sljedećoj godini raditi blagu fiskalnu ekspanziju, dakle deficit od 1,9% BDP-a kojim i dalje zadovoljavamo kriterije iz Maastrichta kojim je propisan limit od 3% deficita kada govorimo o relativnom odnosu sa BDP-om i isto tako razina javnoga duga od 60%. Dakle, mi ćemo uz ovaj deficit nastaviti snižavati udio našega javnoga duga u BDP-u, dakle njegov relativni iznos na 60,7% ove godine odnosno na 58% sljedeće godine. Kada se usporedimo sa drugim državama postoje samo četiri države u EU koje imaju manji deficit ili suficit planiran u 2024.g., dakle jako je važno da znamo i međunarodni kontekst i europski kontekst u koje se ovaj proračun donosi. Što se tiče ključnih komponenata rasta rashoda, a dominantno ste se i vi usmjerili u traženju stanke na komponente zbog kojih rastu rashodi državnoga proračuna, govorimo o rastu rashoda za zaposlene od oko milijardu i pol eura. Taj rashod je najavljen dovoljno rano i taj rast rashoda i rezultat provođenja reforme sustava plaća u javnoj upravi koji je indikator iz našeg NPOO-a gdje smo se godinama gdje smo se godinama uslijed različitih okolnosti suočavali sa akumuliranim nepravdama u sustavu i sada ćemo konačno urediti taj sustav plaća i omogućiti im jednaku plaću za jednak rad. To je jako važna reforma i mislim da je rast rashoda u ovom segmentu apsolutno opravdana. Isto tako mirovine i mirovinska primanja, porast je oko milijardu i 100 milijuna eura zbog indeksacije mirovina, radi se o indeksaciji koja se obavlja dva puta godišnje s obzirom na porast prosječne plaće i porast potrošačkih cijena. Potom provedba projekta financiranih iz bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, ovdje se radi o oko 720 milijuna eura i to je ambicija koju smo preuzeli ako hoćete i iz naših specifičnih preporuka Europske komisije koja je rekla da moramo biti i dalje predani unatoč prenapregnutoj fiskalnoj poziciji da tako kažem, provođenju reformskih procesa dakle reformskih napora, ali i održavanju investicija, posebno onih koje se financiraju iz NPOO-a, a to su investicije koje će omogućiti stabilno poslovno okruženje, ali isto tako i povećanje produktivnosti i povećanje gospodarskoga rasta u narednom razdoblju. Potom troškovi obnove i sanacije štete nastale uslijed potresa, radi se o oko 420 milijuna eura, dakle mislim da također nema govora o nečemu što bi se moglo spočitnuti ili prigovoriti. Obnova od potresa je apsolutni prioritet i predani smo naravno ostvarenju i ovoga cilja. Predsjednik Vlade je također spomenuo neke od značajnijih komponentni odnosno rasta rashoda, a odnosi se na zaštitu osoba sa invaliditetom, dakle osobna asistencija, inkluzivni dodatak, ali i povećanje i obuhvata i iznosa naknade za dječji doplatak. To su bili elementi koje je bilo nužno ugraditi u proračun i zbog toga ovaj proračun koji danas predlažemo u 2024.g. bilježi projicirane prihode od 28,5 milijardi eura i rashode od 32,6 milijardi eura. Dakle, ponavljam mi ćemo unatoč tome po ESA metodologiji, dakle European system of accounts koja nam je jako važna za našega, naše fiskalne politike u okviru politika EU bilježiti stabilnu poziciju i bilježit ćemo deficit koji je i uz pravila koja su trenutno suspendirana na razinama koje su zadovoljavajuće. Ja ću još iskoristiti samo ovih tri minute koliko imam da kažem nešto ukratko o Zakonu o izvršavanju državnoga proračuna koji također predlažemo svake godine uz sami proračun. Mi ćemo prijedlogom ovoga zakona u 2024.g. povećati iznos odnosno limit kumulativnog zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, one se mogu zadužiti prema postojećim pravilima do 3% prihoda poslovanja prethodne godine kumulativno, međutim s obzirom da brojne lokalne jedinice imaju ambicije i prioritete u smislu provođenja kapitalnih projekata odlučili smo povećati taj iznos na 5% i time i dalje čuvamo fiskalnu stabilnost, fiskalnu poziciju države i u kontekstu zaduživanja koja neće ugroziti državni proračun odnosno konsolidiranu sliku, ali će omogućiti značajniji investicijski potencijal u smislu financiranja kapitalnih projekta. Ono što još činimo za jedinice lokalne samouprave beskamatne pozajmice koje su bile isplaćene tim jedinicama tijekom covid krize za pad prihoda i otpis poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u onim kriznim godinama, ali isto tako zajmova za sanaciju štete od potresa koji su isplaćeni tijekom 2021. i 2022.g. radimo prolongat tih beskamatnih pozajmica do kraja 2027.g.. Isto tako produžen je i krajnji rok povrata beskamatnog zajma isplaćenog HZZO-u, radi se isto tako o kreditima tijekom covid krize, najkasnije će taj povrat biti potrebno izvršiti do kraja 2027.g., radi se o 92,5 milijuna eura. Vezano uz zaduživanje, dakle limite zaduživanja i izdavanja jamstava koje također predlažemo u Zakonu o izvršavanju proračuna, u sljedećoj godini utvrđuje se kako se zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može provesti do ukupnog iznosa od 7,8 milijardi eura dok tekuće otplate glavnica državnog duga iznose 3,9 milijardi eura. Zaduživanje izvanproračunskih korisnika iznosi 333,6 milijuna eura, a tekuće otplate glavnice duga iznose 318,7 milijuna eura. Nova financijska jamstva za 2024.g. iznose 900 milijuna eura, od toga se na izvanproračunske korisnike odnosi 725 milijuna eura. Evo toliko od mene, zahvaljujem vam svima na pažnji i veselim se konstruktivnoj raspravi danas u saboru i još jednom pozdravljam studente, hvala vam lijepo. Hvala i ministru financija. Ovako, imamo 53 replike, 36 na izlaganje predsjednika Vlade i 17 na izlaganje ministra financija, dakle 53 puta 2, 106 minuta, a ako bude koja povreda poslovnika znači imamo otprilike 2 sata sada replika. Idemo redom, prva na redu kolegica Bedeković, izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani premijeru, pa evo uoči rasprave o Državnom proračunu imamo prigodu slušati čitav niz kritika oporbe na prijedlog Državnog proračuna, dakle u dakle u rasponu od onih koji kažu da ovaj proračun ne odražava i iz njega se ne vide reforme sustava odgoja i obrazovanja, pa sve do onih bizarnih kritika da ovaj se, ovaj proračun podsjeća na scenarij iz nadrealnog filma, pa evo postavljam pitanje, je li nadrealno kontinuirano ulagati u besplatan prijevoz učenika, u besplatne udžbenike, u besplatan topli obrok i je li nadrealno kontinuirano povećavati plaće prosvjetnih djelatnika, je li nadrealno ulagati u fiskalnu održivost dječjih vrtića kao pomoć JLS radi ravnomjernog razvoja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i je li nadrealno uvođenje jednosmjenske nastave i uvođenja

Povrijeđen je čl. 238., nisu samo oporbeni zastupnici kritizirali ovaj proračun i politiku Vlade, današnji Blumberg piše kako je Francuska u opasnosti od kršenja fiskalnih smjernica, a da Belgija, Finska i Hrvatska također prijete kršenjem proračunskih ciljeva, dakle. Jasno je da kritike dolaze izvana, da su kritike ozbiljne, a nisu samo govori oporba. **Jandroković, Gordan (HDZ)** dobivate opomenu i upozoravam vas s obzirom da ima velik broj replika i da postoji neki redoslijed po kojem zastupnici i zastupnice repliciraju, oni koji će zloupotrijebiti povredu poslovnika davat ću im više opomena onako slijedom tijekom te povrede poslovnika jer je to nekorektno vrlo prema onima koji su se prijavili za repliku. Izvolite predsjedniče Vlade. Hvala lijepa poštovana zastupnice Bedeković, dobro je za naše studente ovdje s Ekonomskog fakulteta da vide ove nadrealne komentare najantieuropskije stranke u Hrvatskoj, ima ih puno, ali Most vam je glavna tu, nemojte slučajno bit zavedeni njihovom propagandom, kako nama i uz najbolje manire briselskih čata sada dociraju da nešto Europska komisija misli možda da smo u opasnosti. Zar ovo nije fascinantno, ljudi koji mrze Europu, ne žele bit u Europi, sada najedanput citiraju izvješće Europske komisije? Mi ćemo to kao Vlada uzeti u obzir i vodit ćemo računa o tako suptilnoj želji Mosta da slijedi svaki i najsitniji signal nekog službenika u Europskoj komisiji. Što se tiče vašeg pitanja nije nadrealno, realno je da imamo i besplatan obrok, i udžbenike i prijevoz i da 2,5 milijarde eura ulažemo u hrvatsko obrazovanje…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…više nego ikada, a da Ponovo povreda poslovnika, kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238., lijepo je vidjeti kako sa približavanjem datuma izbora najveći briselski ćato postaje suverenist, meni je to drago vidjeti, pa makar i u predizbornoj kampanji. Kolega Grmoja dobivate drugu opomenu, još jedna i više nećete moć sudjelovat u raspravi, pa budite oprezni. Kolega Pavić Željko, izvolite. **Pavić, Željko Poštovani predsjedniče Vlade, ja bih vas nešto pitao. Vi ste rekli u svom izlaganju da je ovaj proračun socijalno osjetljiv. Ja bi to definirao kao da je socijalno osjetljiviji nego što su bili ovi za 2021., 2022. i 2023.g., ali je još uvijek daleko od onoga što bi trebalo biti da bi oni koji su socijalno najugroženiji mogli normalno živjeti. Pa je moje pitanje, što namjeravate napraviti i kako namjeravate pomoći ovima socijalno najugroženijima jer su plaće još uvijek premale i u državnim i u javnim službama i penzije one minimalne su daleko premale da bi mogao čovjek preživjeti od 1. do 1.? **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Pavić, u našem mandatu prosječna neto plaća je rasla za 401 euro, u vremenu SDP-ove Vlade 2012.-2016. znate kolko je rasla? Minimalna plaća je rasla 286 eura, u vrijeme te iste vaše Vlade u to doba 41 euro, a pazite ovo, prosječna sveukupna mirovina u našem mandatu 188 eura, u onom tadašnjem SDP-a 8 eura, 8. Broj nezaposlenih se smanjio za 118 tisuća sada, a broj osiguranika otišao na 215 tisuća više. Mi u ovom trenutku imamo zaposlenih 1,68 milijuna ljudi,

Kolegice i kolege, ovo nije aktualno prijepodne da imate pravo poklapati predst…, predstavnika odnosno predsjednika Vlade i davat ću opomene u slijedu tijekom jedne povrede poslovnika jer neću sad da se ovo pretvori da imamo repliku, pa odgovor na repliku, pa onda se koristi povreda poslovnika kao u aktualnom prijepodnevu da zastupnik još jednom može izreći svoj stav. Ovdje nema sada nikakvih povreda poslovnika, to je apsolutno i molim vas, hvala kolega Paviću.

Ovo je odgovor na repliku, a nikako ne povreda Poslovnika. Molim vas! Idemo dalje. Kolega Bulj, izvolite povreda Poslovnika. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Predsjedniče vi ste povrijedili članak 238. jer se uplićete i stavljate na stranu predsjednik: Ne, ne, ne./… Nek' se brani sam a vi ste oni koji morate brigat se o saborskim zastupnicima i da premijer dođe spreman ovdje. Ako je dobio po nosu ne morate ga vi braniti, valjda more sam sebe. povreda Poslovnika nije lupanje po nosu. Povreda Poslovnika je prigovor zastupnika na kršenje procedure koja je jasno definiran Poslovnikom Hrvatskog sabora. Dakle, nećemo ovo pretvorit sad 53 replike u 106 replika, jer i 53 je iznimno puno i 2 sata dajem mogućnost zastupnicima i zastupnicama da postavljaju pitanja, kritiziraju i komentiraju ono što je predsjednik Vlade rekao. Dakle, molim vas i pozivam vas da se držimo Poslovnika, a kolega Bulj vama dajem opomenu. Izvolite kolega Begonja. Ovo je dobar proračun. On je odraz političkih ciljeva i prioriteta koje Vlada želi realizirati sukladno svom programu. Međutim, kao što ste i sami rekli nalazimo se u vremenu izazova, u vremenu neizvjesnosti. Zanima me da li se ovim novim proračunom predviđaju sredstva za nenadane okolnosti, sredstva za naše najugroženije kako bi se suzbila dalje inflacija koja je prisutna? Hvala. Hvala lijepa poštovani zastupniče Begonja. Kao i uvijek naravno da je i proračun o tome vodio računa. Kao što smo do sada pokazali sa nekoliko paketa pomoći vrijednih 7,2 milijarde eura koji su osigurali da i građani i gospodarstvo i institucije i nevladin sektor prođu kroz energetsku krizu gotovo kao da je nema, da onima kojima je pomoć bila najpotrebnija ona dođe bili oni nezaposleni, bili oni sa manjim primanjima, bili to umirovljenici, bili to poljoprivrednici, ribari tako ovakav proračun omogućava Vladi fiskalni prostor da djeluje upravo onako kako je djelovala odvažno provodeći politiku državnog intervencionizma i ispunjavajući prostor u krizama kakav nitko drugi ne bi mogao popuniti nego država i to država koja se brine o svojim građanima i koja brine o svom gospodarstvu, a pritom unatoč krizama ostvaruje sve svoje strateške ciljeve. To je rezime … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … ovih 7 ili Zahvaljujem se. Poštovani premijeru, evo ja imam pitanje koje se tiče, dakle opće ekonomske politike i zaokreta u njoj, a koji se ne vidi u proračunu. Hvalite se rastom BDP-a konkretno prema zadnjim podacima za drugi kvartal BDP jest rastao, međutim kada pogledamo strukturu 25% je rasla financijska industrija, a recimo prerađivačka industrija i poljoprivreda su pale. Na tragu toga i na tragu naše kritike da imamo kontinuirani ekonomski model koji se bazira isključivo na monokulturi turizma, a koji se zapravo svodi na nekretninski biznis. Dajte nam molim vas ovdje objasnite zašto ste Zakonom o turizmu najavili da ćete dodatno osloboditi plaćanja poreza na dobit, ulaganja u turizam, ali nećete primjerice ulaganja u metalurški klaster, u IT industriju i sve one druge industrije koje stvaraju kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … za razliku od turizma zbog kojeg moramo uvoziti radnu snagu. **Jandroković, Hvala lijepa. Vjerojatno je to primjer poštovana gospođo Benčić i manifestacija politike odrasta, dakle MOŽEMO kao ultra lijeva stranka se zalaže za to da imamo manji rast, tj. da rastemo. To je možda najbitnije da studenti ekonomije shvate, a isto tako i naši građani. Dakle, oni ne žele da hrvatski turizam koji ima sa njime povezanim djelatnostima doprinos oko 20% našega BDP-a, da se novim Zakonom o turizmu kojeg ćete uskoro ovdje dobiti na drugo čitanje imamo situaciju u kojoj će doći do kvalitetnijeg upravljanja destinacijama, boljeg razvoja, limitiranja neke stihijske izgradnje, nego upravo strukturiranog razvoja. A da ste pratili naše Vijeće za digitalizaciju, onda bi vidjeli dogovor Vlade i Sektora ICT-a da u sljedećih nekoliko godina za 100% povećamo broj zaposlenih u onome što je dio … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … četvrte

Ne, ne, ne čekajte. Uvreda je jedno, a drugo je iznošenje stava. Vi ste isto tako uvrijedili premijera kazavši da on pogoduje turističkom sektoru, pa je on vama odvratio … …/Upadica Benčić: Pa pogodujete turističkom sektoru, da./… … da vi ste protiv gospodarskog rasta. To je suočavanje stavova. Dakle, nema nikakve uvrede. I ja ću vam dati opomenu jednu za drugom.

Vi stvarate samo mogućnosti za investitore u turizmu, dok one druge koji proizvode kontinuirano uništavate već godinama. ja vas pozivam da ovo ne činite, a objasnit ću sada svima i ovim studentima, jer se svi obraćate i studentima dakle da postoje pravila igre, a to je da nakon izlaganja predsjednika Vlade zastupnik može replicirati i oni to čine. I svi to činite. Nakon toga predstavnik Vlade ima pravo odgovoriti na repliku, a povreda Poslovnika je instrument iz Poslovnika koji se koristi kada se povrijedi procedura, kada se nekoga uvrijedi, okleveta, itd. Ovdje se radi o razmjeni stavova i to ne može biti nekažnjivo i moja je obaveza kao predsjedavajućeg da štitim rad Sabora, tim više što se javilo 53 zastupnika i zastupnica za repliku koji pošteno repliciraju i čekaju svoj red, netko je 40., a netko će zloupotrijebiti povredu Poslovnika i biti 1., 2., 5. ili 6. i to nije jednostavno korektno. Zato ću davati opomene. Ne, on se drži svoga redoslijeda i odgovara na pitanje. Izvolite, kolega Tušek, replika. **Tušek, Žarko (HDZ)** Hvala lijepa. Ovaj proračun zasigurno je, kao što je to već i rečeno, kontinuitet jedne ozbiljne i odgovorne fiskalne politike aktualne vlade dugi niz godina u dva ciklusa kojim se čuva i socijalna kohezija, kojim se jača snaga hrvatskog gospodarstva, kojim se omogućava stalni .../Govornik se ne razumije./... smanjuje se udio javnog duga u BDP-u, osigurava se nizak deficit i ono što je najvažnije danas, obuzdava se inflacija. Hrvatska je danas među 5 članica EU po deficitu i među 5 članica EU po udjelu javnog duga u BDP-u. Ako to nije ozbiljan uspjeh fiskalne politike, ja ne znam što je. Ono što je posebno važno za reći iz ovoga proračuna, da je on također, vrlo korektan i odgovoran prema jednom ozbiljnom dijalogu između centralne državne i lokalnih vlasti i lokalne razine razvoja i ja sam sa pozicije Krapinsko-zagorske županije izrazito zadovoljan što ovim proračunom zaključujemo sve strateške kapitalne prometne projekte u mojoj županiji, a koje smo definirali na sjednici Vlade 2019. g. i na tome vam, predsjedniče Vlade, zahvaljujem i to ističem … .../Upadica: Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovani zastupniče Tušek. Točno, vaša opaska o brzini smanjenja udjela javnoga duga u BDP-u je istinita. Ne samo da će u ovoj godini doći na 60,7, nego će dogodine biti 58, 2025. 56,6, a '26. 55,5 i to nas svrstava u izrazito odgovorne članice EU koje vode računa o ključnim makroekonomskim pokazateljima i trendovima i upravo smo zbog takve politike u vrlo zahtjevnim globalnim okolnostima uspjeli ući u europodručje i uspjeli ući u Europski stabilizacijski mehanizam. Što se tiče projekata za sjever Hrvatske, za Krapinsko-zagorsku županiju, ulaganja su ogromna, evo tu je sad došao i potpredsjednik Butković, ministar prometa, kad se samo vidi koliko smo uložili u tom segmentu, onda to govori o brizi za ravnomjerni … .../Upadica: Hvala vam./... regionalni razvoj zemlje. G. Plenkoviću, imam konkretno pitanje vezano uz slučaj Dalekovod i FATF. Dakle hrvatski građani plaćaju jednu od najviših stopa PDV-a u EU, a blokadom pravnog poretka omogućili ste brutalni nekontrolirani rast cijena. Naravno, život ljudi vas ne zanima, a više cijene znače i veći prihodi u državnoj blagajni. Poreze koje uzimate hrvatskim građanima, vi ih dijelite svojim korumpiranim strukturama, tako ste Pavlu Vujnovcu poklonili 50 milijuna kuna prilikom kriminalnog otimanja Dalekovoda. Zbog pogodovanja Vujnovcu, vaša ministarstva su kršila direktivu EU s rezultatom da je Hrvatska jedina članica EU koju je međunarodna agencija FATF stavila na crnu listu država koje peru novce. Dakle vrlo jasno i precizno pitanje, slučaj Dalekovod-Vujnovac

za razliku od vaših itekako lažnih i neumjesnih navoda koje ponavljam za hrvatsku javnost, uvijek piše netko drugi, vi ste ovdje isključivo u funkciji spikerice, to je naravno, važno za ljude, da se ne bi zabunili, da ne biraju sutra zastupnika, nego spikera, to je dosta važno za znati. Spiker je poštovana uloga, ali ona ima neku drugu funkciju i neki drugi natječaj za radno mjesto, a zastupnik je nešto drugo. Što se tiče porezne politike, pa mi smo vlada koja je išla za tako velikim poreznim rasterećenjima kakve nikada nijedna vlada do sada nije činila i u pogledu porezana dobit i u pogledu poreza na dohodak i u nizu smanjenja stope PDV-a za različite proizvode u krizama, sve in favorem građana, tih nekoliko ciklusa porezne reforme je riješilo sve. .../Upadica: Hvala vam lijepa./... A što se tiče vaših objeda, one ne zavrjeđuju niti komentar. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, kolegice Vidović Krišto, izvolite.

Dakle ovako, idemo redom, kolegica Vidović Krišto iznijela je čitav niz optužbi i kleveta na račun predsjednika Vlade koji nije ničim potkrijepila, predsjednik Vlade joj je odgovorio. Dakle vi ste se opredijelili za jedan nastup koji je bio uvredljiv, koji je bio klevetnički i dobili ste odgovor, koji je isto tako, bio grub. Dakle nisam vam dao opomenu zato što ste vi postavili pitanje kakvo ste postavili niti sam dao bilo kakvo upozorenje jer ne mogu dati opomenu predsjedniku Vlade jer to ne postoji u Poslovniku, a vi ste nakon toga onda iskoristili povredu Poslovnika da biste ustvari još jednom dodatno na repliku imali izlaganje. Dakle, vi ste zloupotrijebili Poslovnik i zato ste dobili dvije opomene. Kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedniče Sabora. Hrvatska do 2030. ima 25 milijardi eura na raspolaganju, nedavno smo i na REGI odboru dobili sve pohvale za korištenje, a čestitke i vama, ministru financija i g. Županu na novom addendumu za Nacionalni plan oporavka i otpornosti s kojim smo sada preko 10 milijardi i prvi smo po korištenju sredstava koje uključuju reformske kapacitete. Jutros smo na odboru raspravljali o proračunu i podsjetili smo se da je 2016. proračun ministarstva regionalnog bio 450 milijuna kuna, a danas je 420 milijuna eura, 7 puta veći. struktura se promijenila, nekad su bila većinom domaća sredstva, sad su EU fondovi. Posebice veseli povećanje potpomognutih područjima Dalmatinskoj Zagori 300% rast.

milijardi eura ulaganja. S time smo zaokružili dio koji se tiče bespovratnih sredstava i koji se tiče izrazito povoljnih zajmova. Vjerujem da će on u svim segmentima koje smo identificirali pomoći upravo ovome što ste vi rekli, a to je ravnomjerni regionalni razvoj. Kako bismo na temelju sjajnoga iskustva koji imamo sa projektom Slavonija, Baranja i Srijem napravili iskorake za druge dijelove Hrvatske pristupili smo izradi projekta Sjever, pristupili smo izradi projekata koji se tiču Dalmatinske Zagore, Like, Gorskoga kotara, Karlovačkoga područja i Banovine, sve oni dijelovi Hrvatske gdje imamo problem depopulacije i nužnosti daljnjeg ulaganja za otvaranje radnih mjesta i ostanak ljudi i zato su sva ova povećanja koja ste citirali itekako sadržana u proračunu i kombinirat ćemo i europska i nacionalna sredstva da damo jednake šanse …/Govornik se Zahvaljujem. Isto ću prvo iskoristiti priliku pozdraviti studente sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji nas prate. Gospodine predsjedniče Vlade ono što je konstantno svake godine u državnom državnom proračunu je rast rashoda. Dakle, bez obzira što broj stanovnika je u padu javna potrošnja raste. Jedan pokazatelj da proračun ne odgovara stvarnim potrebama našeg društva je da broj učenika nikad nije bio manji, a broj učitelja u školstvu ostaje isti. Dakle, proračun ne prilagođava se novim datostima u hrvatskom društvu. Međutim, malo prije ste spomenuli porezno rasterećenje. Ja pozdravljam načelno porezno rasterećenje, međutim upozorit ću da tzv. porez na ekstra profit koji ste uveli lan baš u ovo vrijeme smo izglasali nije ukinut. Ministar Primorac više puta sam zamolio za komentar rekao je da je to jednokratan poticaj i da će se ukinuti … …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… Hvala lijepa poštovani zastupniče Bartulica. Točno rast rashodne strane proračuna raste, ali znate li vi poštovani zastupniče Bartulica koliko je rastao BDP u apsolutnom iznosu u našem mandatu od 2016. do danas? Rastao je sa 47 milijardi na 67 milijardi. Znate koliko je rastao u mandatu ovome gospođe Glasovac gdje se našla uvrijeđenom? Manje od 2 milijarde. E to vam pokazuje snagu. To vam pokazuje osnaženi međunarodni ekonomski, financijski, politički položaj koji poprati gospodarski razvoj, koji prati rast plaća, koji prati rast mirovine, koji prati povećana kvaliteta usluge i ulaganja ulaganja u infrastrukturu u svim mogućim aspektima. Što se tiče ovoga poreza ministar će vam rastumačiti što je mislio. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I sada imamo zahtjev za stankom kolega Spajić, izvolite. Hvala predsjedavajući. Pa tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Domovinskog pokreta. Također da čuju studenti još dok su tu. Osim ovih svađa da ja pitam ministra, pa i premijera ako planirate veće rashode i troškove u 2024. a u isto vrijeme kažete da ćete imati manju inflaciju, a troškovi vam rastu brže od nominalnog rasta BDP-a pa mene zanima od kud ćete vi namaknuti taj novac? Nećete sad imati isti novac, jer kažete da će inflacija biti manja. Znači da ćete se ići zadužiti po većoj kamatnoj stopi u EU dok u isto vrijeme europska ekonomija ide u recesiju. Pa ja ne znam tko je tu lud, to vi pitajte vaše profesore. Molim vas stanku u trajanju od 10 minuta jer od ovih silnih pozitivnih 300%, 500, znači pa to je nas. Mi toliko radnih mjesta više nego što imamo stanovnika! To nije normalno! Da ne bi studenti doživjeli pozitivan, prepozitivan šok molim vas jednu pauzu u trajanju od 10 minuta.

Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske. Prije svega zahvaljujem vam na pripremi, predstavljanju prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske. Evo iz perspektive zastupnika u Hrvatskom saboru, ali i načelnika općine mogu izraziti zadovoljstvo ovako ambicioznim proračunom. Uz snažne mjere demografske revitalizacije poput besplatnih udžbenika, besplatnog prijevoza, besplatnog obroka za sve osnovnoškolce tu je i značajno izdvajanje i povećanje za dječje doplatke. Posebno bih istaknuo snažnu poreznu reformu koja će stupiti na snagu 1.1.2024. godine čijim će se donošenjem u svakom džepu naših građana naći veći iznos nego što je to bilo u ovoj i prethodnih godina. Moje pitanje vezano je uz razvojnu komponentu proračuna kako će se planirano ulaganje iz proračuna, bilo iz nacionalnih ili iz europskih sredstava odraziti na ukupno hrvatsko gospodarstvo … …/Upadica predsjednik: Hvala vam Hvala vam lijepa. Poštovani zastupniče Okroša drago mi je da ste vi zadovoljni i sa poreznim rasterećenjem, a sigurno i sa činjenicom da je ukinut prirez, a da pritom povećani prihodi od poreza na dohodak, ali zaista horizontalno u svim jedinicama lokalne i područne samouprave upućuju na zaključak da niti jedna jedinica lokalne i područne samouprave nema nikakvog razloga da ide u onom rasponu na maksimalnu stopu poreza na dohodak, nego obrnuto, da preuzme odgovornost i svojim potezima poveća plaće u gradovima za koje je odgovorna. To je prvo. Drugo, što se tiče naših aktivnosti ravnomjernog regionalnog razvoja i ulaganja u gospodarstvo mislim da smo s te strane učinili ogromne iskorake, jer po cijeloj strukturi proračuna vidite koliko će investicija biti, a da ne govorim o izvanproračunskim

podsjećanje vama, 2008.-2012. BDP je padao za vrijeme Sanaderove Vlade, čak nije rastao ni ove 2 milijarde, al to nije tema. danas je, jutros vaš koalicijski partner rekao da nema novaca za 13. mirovinu u Hrvatskoj iako su umirovljenici u ove 3.g. najveće žrtve inflacije. I ovo što se vidi u proračunu tek je redovito usklađivanje, pa kako to da će ove godine HNB transferirati preko 500 milijuna eura bankama, ni kruh jeli, ni kruh mirisali, a vi ništa ne poduzimate da to oporezujete, naravno mislim na ekstra profit na bankarske prihode. To bi bila jedna lijepa 13. pristojna mirovina za umirovljenike, tih 500 milijuna eura, učinite to, pomozite umirovljenicima. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Grčić, razumijem da nije lako ove sve podatke koje govorimo i koji su vrlo jednostavni za verificirati, a u konačnici to se vidi i po ocjenama svih međunarodnih organizacija, agencija, bilo da se bave ekonomskim ili financijskim pitanjima, iz vaše perspektive ja vas razumijem, ali što možemo mi činimo svoje, a vi ste imali svoju šansu, a mi ćemo tražiti i treću prigodu da nastavimo upravo u ovom smjeru koji je dobar za građane i dobar za gospodarstvo. Kada je riječ o povjerenju, ako imate u ovoj godini signal povjerenja hrvatskih građana da uzmu svoju štednju iz banaka i ulože je u državne obveznice i ulože je u trezorske zapise i na taj način naprave konkurenciju komercijalnim bankama onda vam je to ogroman signal o tome što hrvatski građani misle…/Upadica predsjednik: Molim vas nemojte dobacivati iz klupe, imate još pojedinačne rasprave, imate rasprave u ime kluba, imat ćete prilike iznijeti svoje stavove. Kolega Srpak izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala. Poštovani premijeru, kako naši građani gledaju na Državni proračun? Cijene kad se u njihovim sredinama grade vrtići i škole, cijene kad se ulaže u zdravstveni standard, cijene kad se ulaže u sport i kulturu, cijene kad potrebiti mogu dobiti pomoć iz programa „Zaželi“, cijene kad Vlada da pomoć za redovno financiranje dječjih vrtića i kad se povećavaju dječji doplatci i broj njihovih primatelja, cijene kad im mirovine i plaće rastu, cijene kada se Vlada pobrine da u krizama energenti i gorivo budu dostupni po održivim cijenama, cijene kad se realiziraju projekti u cestogradnji, odvodnji i na obnovi od potresa, a u covid krizi osiguravaju plaće, a uz to već godinama se smanjuje udio javnog duga u BDP-u, te se povećava kreditni rejting. Sve ovo su dijela ove Vlade, a ne riječi, ali ipak treba i prisnažiti riječima da je ova Vlada i uz dva potresa, covid i ratove koji se vode osigurala stabilnost, gospodarski rast i razvoj.

ja se s vama u potpunosti slažem, a ono što je važno jer to nisam stigao kazati u prethodnom odgovoru glede naših umirovljenika. Dakle u ovom razdoblju koje je iza nas, a koje je bilo zaista teško i činimo sve da se povećaju mirovine, podsjećam još jednom da je prosječna sveukupna mirovina narasla za 53% u našem mandatu. Tu smo imali i izvanredno povećanje najnižih mirovina, imali smo spajanje dakle obiteljskih mirovina koje je znatno povećalo prihode naših umirovljenika i sa svim pa čak i mirovinske reforme gdje smo omogućili dijelu umirovljenika da se vrati na tržište rada, a zadrži mirovinu, učinili maksimalne napore da njima standard socijalni socijalni i ekonomski bude veći i to ćemo nastaviti sa svim mjerama koje radimo i to u dijalogu i sa Maticom i sa Sindikatom umirovljenika i Umirovljeničkim strankama. **Jandroković, Gordan Premijeru, uveli ste euro u najgorem trenutku, govorili ste da će biti povećanje cijena 0,2%, međutim ono što je bilo 5 kuna danas je 5 eura, PDV je isti, vi ste napunili blagajnu, čekali ste sad izbornu godinu i sad to kao dijelite, a u biti ono što ste mogli kupiti za 10 kuna sad vam treba 10 eura, samo da pojasnim i studentima, oni to znaju bolje nego ja, to je činjenica. Međutim, da bi gospodarstvo bilo sigurno i da bi država bila sigurna moramo osigurati granice. Što ste poduzeli za zaštitu granica? Znamo da ilegalni migranti ulaze kako im padne na pamet, morete proć kroz granicu, a vaš projekata kojim ste se hvalili da ste ga vi doveli do kraja, Schengen, je suspendiran. Italija i Slovenija su ga suspendirali, vojska je na granici. Što ste poduzeli u ovome proračunu da zaštitite granicu i sigurnost naših građana u RH? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Bulj, sigurno ćete pronaći u proračunu tamo negdje, to je Božinović inzistirao, da imamo jedan, posebnu glavu proračuna koja će financirati vaše narodne straže. Ja ne znam kako vi to niste vidjeli, mi želimo da Bulj bude šef svih narodnih straža na hrvatskim granicama jer je naročito u cetinskoj krajini toliko velik intenzitet ilegalnih prelazaka granice da ih samo Buljeve straže mogu zaustavit, niko drugi i onda bi vi time jače digli unutarnju kontrolu na granicu nego Italija prema Sloveniji ili Slovenija prema Hrvatskoj, a pritom možda ne bi im ni dali da koriste euro. Gospodine Bulj, da nismo euro uveli lani odnosno na početku ove godine teže bi ga uveli s obzirom na ekonomska i financijska zbivanja globalno. To što je vama to žao, što ste najantieuropskija stranka koristite sve beneficije…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./…to narod ovako i onako zna uključujući i …/Upadica predsjednik: Povreda poslovnika kolega Bulj izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Premijeru, povrijedili ste čl. 238. i '90.-te godine da smo mi čekali na vas zasigurno i takve ne bi se obranila Hrvatska.

dvije opomene ste dobili i molim vas da ne koristite povredu poslovnika za repliku. Kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, proračun Ministarstva obrane za 2024.g. planiran je negdje u iznosu milijardu i 172 milijuna eura, što je povećanje negdje oko 117 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu odnosno negdje oko 11%. E sad kad pogledamo u odnosu na 2016.g. to je povećanje za osoblje, troškovi za osoblje negdje oko 53%. Ali ono što posebno želim naglasiti u odnosu na 2016.g. to je povećanje za opremanje i razvoj HV-a za preko 600% i u tom periodu ostvareni su značajni ciljevi u opremanju i razvoju, HV vraćena je u Vukovar, vraćena je u Sinj, vraćena je u Varaždin. Moje pitanje prema vama,

Poštovani zastupniče Šašlin, vi koji dolazite iz hrvatske Baranje, drago mi je da brinete i da ste zadovoljni što je koridor 5C došao do Belog Manastira, što će se u slijedećih godinu i 5 mjeseci dovršiti još ovih 5 km do Ivandarde, pa ćemo naš dio koridora 5C u potpunosti riješiti, a siguran sam da ćemo dovesti i vratiti HV u Beli Manastir upravo kako smo najavili prigodom zajedničkih boravaka u Belom da će novi ministar Anušić nastavit posao bivšeg ministra Banožića, a on je nastavio ministra Krstičevića koji je čak anticipiravši ove narodne straže u Sinju već doveo HV u Sinj, dakle u Sinju jest HV i ona je u pripravnosti, ako Buljeve straže ne riješe granicu oni će onda in ultima linea biti tu da pomognu. Što se toga tiče proračun je dupli i to je dobro i za modernizaciju i za…/Upadica

Državni proračun je refleks državne politike, a državna politika je autorsko djelo našeg premijera u čijem centru ili vrlo blizu centra nalazi se i pogubna hrvatsko-srpska koalicija koja strahovito sakati hrvatski proračun s obzirom na fijasko koji je politika hrvatsko-srpske koalicije doživjela…/Govornik se ne razumije./…neki dan u Vukovaru, dakle onaj mimohod je bio politička utakmica sa 150 tisuća sudionika gdje vaš partner i suigrač dobi crveni karton prije početka utakmice. Ja znam da na utak…, tokom utakmice i najbolji igrači dobivaju crvene kartone, nekad to sudac zna i nakon utakmice, al ovaj vaš sretnik završi sa crvenim prije toga. Taj vaš vezista je vezao svojedobno i po Slavoniji,

Hvala lijepa poštovani zastupniče Prkačin, ne bih rekao da je proračun autorsko djelo premijera, Vlada je kolektivna, ima tu ministara, resora, inputa sa raznih strana, pa se proračun onda tako i priprema. Bilo bi jako loše kad bi bilo ko samostalno bio autor hrvatskoga proračuna. U ovom hrvatskom proračunu ima sredstava za nacionalne manjine i bit će ih i bit će s nama u koaliciji i u trećem mandatu jer to što jednom dijelu hrvatske političke scene je 2023. neprihvatljiva suradnja s manjima uključivši zastupnike koji predstavljaju srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, to onda nije problem naš, to je problem vaš i onih koji imaju takve

Evo sad možete dalje./… Dakle rekao sam slijedeće, da je Državni proračun refleks državne politike, a premijer je autor državne politike. Kolega Prkačin, to je bila replika s vaše strane, a to nije povreda poslovnika. Ako je rekao nešto predsjednik Vlade što vi ne smatrate točnim, to nije povreda poslovnika, vi će… to deman…, vi ćete to demantirati kasnije kroz raspravu, a ne kroz povredu poslovnika, tako da vam moram dati opomenu, al kratki ste bili, pa samo jednu. poštova…, poštovani premijeru…

Može, hvala vam. Poštovani predsjedniče Vlade RH ja ću samo podsjetiti da je ne tako davno i to u vrijeme SDP-ove Milanovićeve Vlade kreditni rejting bio na razini potpunoga smeća i da je ta Vlada proglašena prema ocjeni Svjetskog ekonomskog foruma 6. najgorom na svijetu. S druge pak strane ova Vlada unatrag 7.g. pokazala je i dokazala da zna pametno i odgovorno upravljati javnim financijama što se vidi i na nikad višem kreditnom rejtingu i na tome da samo na korak do A razine i zbog toga je danas pred nama jedan snažan i ambiciozan proračun. Proračun koji jača socijalnu državu, a ono što ja moram posebno pohvaliti jesu sredstva za daljnji razvoj brdsko-planinskih područja i potpomognutih područja. Ta su sredstva povećana za 45% … …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepa poštovana zastupnice Burić. Mi smo u proteklom mandatu itekako puno uložili u Gorski kotar iz kojeg vi dolazite i ovaj prijedlog proračuna ta izdvajanja će dodatno povećati. Bili smo nedavno u Delnicama sa čelnicima lokalne samouprave, sa županom primorsko-goranskim i ono što je bilo jasno na tom sastanku itekako veliko zadovoljstvo svih njih u odnosu na ono što je bilo prije, a ono što je bilo prije je bilo malo, škrto, gotovo ništa. E da bismo to promijenili vodimo politiku ravnomjernog regionalnog razvoja s posebnim naglaskom upravo na ona područja koja su deprivirana uključivši i Gorski kotar. Ja bih stoga apelirao na čelnike lokalne samouprave gdje oporbeni na nacionalnoj razini, a na lokalnoj vladajući imaju vlast da rasterete svoje građane i da ne donose odluke koje im neće povećati plaću, a to je ako

stupanj obrazovanja gospodina Anušića nije važan za njegovu poziciju ministra što je zaista jedna šokantna izjava, ali možda se odražava i u proračunu obzirom da Hrvatska u obrazovanje ulaže daleko ispod prosjeka EU. Dakle, evo npr. Irska u koju naši evo i ovi mladi će vjerojatno nakon fakulteta završiti ulaže negdje blizu 7% u obrazovanje. Dakle, evo direktno pitanje koji je vaš stav je li obrazovanje temelj svakog modernog, progresivnog društva ili što mislite dakle o obrazovanju i mislite li ulagati više u obrazovanje? **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice Puljak. Briljantne umotvorine zamjenika splitskog gradonačelnika su odraz jednog fascinantnog znanja i političke inovativnosti. Oni su egzemplar, oni su vodilja u političkom promišljanju u Dalmaciji. Takvoga uma nije bilo stoljećima u gradu Splitu. Što se tiče obrazovanja ministra Anušića postoji jedan temeljni princip, temeljno načelo, a to je izabrani elektivni demokratski mandat, a ministar Anušić ga ima kao nositelj liste, kao župan, kao načelnik. Ne dovodite to u pitanje kao niti dosadašnja postignuća. A budući da očito ste imali drugih preokupacija pa niste pod navodnicima ispratili da vam je proračun za znanost i obrazovanje 9% veći za '24. nego što je bio za '23. Hvala. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče više puta sam govorio o rezultatima vaših politika prema BiH, prema snaženju položaja, političkog položaja hrvatskog naroda u BiH koji jesu vidljive pa i mjerljive. Isto tako kad govorimo o projektima i financijskoj potpori Hrvatima u BiH činjenica je da je ta pomoć iz godine u godinu veća, sadržajnija što je vidljivo iz ovog dokumenta o kojem danas raspravljamo na čemu vam evo još jednom zahvaljivam. Dakle, to je rezultat jednog kontinuiteta, politike kontinuiteta, a nikako kako mi danas slušamo komentare da je to sve u funkciji izbora, kupovanja glasova i slično što nas kao narod ljuti i omalovažava, podcjenjiva. Poruka svima njima da smo kao narod trenutno u teškoćama, nismo na prodaju, ne trgujemo svojim interesima, ali znamo prepoznati prijatelje, znamo prepoznati i one nezainteresirane pa i one druge, ali isto tako znamo zahvaliti i znat ćemo zahvaliti. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani zastupniče Barbarić. Kao što su u vremenu Domovinskoga rata i velikosrpske agresije na Hrvatsku Hrvati u BiH čuvali leđa Hrvatskoj tako i hrvatska država danas kad je ekonomski i financijski snažna, kad je međunarodno pozicionirana, kad je riješila sve svoje nacionalne zadaće smislenom, jasnom, strukturiranom politikom pomaže cijeloj BiH, ali posebno pomaže jačanju položaja hrvatskoga naroda da u potpunosti bude ravnopravan konstitutivni narod u BiH, a to se reflektira i u europskom putu BiH pa smo se zato snažno založili za preporuku Europske komisije da se otvore pregovori o pristupanju BiH s EU. A što se tiče povećanja sredstava

Poštovani premijeru kao što vaša kolegica kaže je li nadrealno da dođete u Hrvatski sabor hrvatskim građanima objasniti da u periodu u kojem ste od njih kada se izuzmu EU fondovi uzeli kroz proračun 30 milijardi eura više, dali njima 7 milijardi i to tako da ste objasnili da prošle godine u 12. mjesecu dajete pomoć za milion građana u ovoj zemlji koji ne mogu preživjeti. Da li je to način funkcioniranja zemlje i što mislite o njemu da li je dobar kada u Agenciji za osiguranje radničkih tražbina koju imamo radnik koji nije dobio plaću godinu dana nakon što mu nije isplaćena plaća, a podnio je uredno zahtjev, prijavio policiji, nije dobio sredstva. I prošli put kad ste bili ovdje

Hvala lijepa poštovani zastupniče Brumnić. Malo su mi nadrealna ova vaša pitanja jer očito ne pratite realnosti i ne pratite aktivnosti u odnosu na izdvajanja za posebno skupe lijekove. 2016., dakle prije nego što smo mi nastupili kao vlada u prvoj godini mandata i danas, ona su uvećana 4 puta, 4 puta. 1:4. Dakle to je ono što su naša postignuća za posebno skupe lijekove. Što se tiče povećanja plaća, što se tiče prosječnih plaća, medijalnih plaća, minimalnih plaća, povećanja mirovine, povećavanja brojnih socijalnih naknada, evo, sad vam ide, pitajte zastupnicu Lukačić, Zakon o inkluzivnom dodatku, osobna asistencija je tu, dječji doplatak je tu, obrok je tu, prijevoz je tu, udžbenik je tu. Što mislite da je to malo? Da je to možda nadrealno ili je to mjerljivo i brojivo i bolje nego što je bilo prije? Izbrojite to, ne bi … .../Upadica: Hvala vam./... vam bilo loše. **Jandroković, Poštovani predsjedniče HS-a, premijer je povrijedio čl. 238, ne vrijeđajući samo mene, nego vrijeđajući sve one o kojima sam ja ovdje govorio. .../Upadica: Kolega Brumnić, kako ih je uvrijedio?/...

Dobivate opomenu. Kolegice Petir, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče, poštovani premijeru. Pitanje ostanka ljudi na selu je pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje nastavka poljoprivredne proizvodnje usko je vezano uz generacijsku obnovu sela. Zato bih ja pozitivne mjere koje su previđene ovim proračunom u tom smislu htjela osnažiti prijedlogom da Vlada udruži financijska sredstva sa onim općinama koje su predvidjele novac za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu. Na taj način bi se one prazne kuće popunile, mladi bi dobili stimulans da ostanu živjeti na selu. Time bi pridonijeli da imamo i dovoljno radne snage za poljoprivrednu proizvodnju koja nam nedostaje, ali bi imali dovoljno ljudi koji bi živjeli na selu i koji bi bili čuvari našeg hrvatskog prostora pa me zanima kako Vlada gleda na taj prijedlog? Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Petir. Vlada vodi računa o hrvatskoj poljoprivredi i hrvatskom selu. Recentni primjer je već do sada donesene mjere i odluke Vlade o 32 milijuna eura pomoći našim svinjogojcima u kontekstu afričke svinjske kuge plus dodatnih 11 milijuna eura koje će Vlada donijeti temeljem prijedloga ministrice Vučković. Kada je riječ o mjeri koja je u biti mjera demografske revitalizacije o kojoj govorite, znamo da postoje dva velika negativna trenda, jedan je trend odlazak stanovništva iz onih država članica EU koje su manje razvijene u one koje su razvijenije, a drugi unutar zemalja, a to je migracija iz ruralnih krajeva u urbane. Jedno od rješenja je upravo dati poticaj za povratak ili ostanak u ruralnim krajevima, gdje se umjesto malih stanova mogu graditi prostrane kuće, a time imati i više djece i stoga ćemo vaš prijedlog uvažiti u kontekstu usvajanja nove strategije o … .../Upadica: Hvala vam./... Poštovani predsjedniče Vlade, evo, pitam se možemo li možda prebiti trošak obnove klupa sa angažmanom Mira Bulja i ostalih mostovaca oko organiziranja seoskih straža pa da je se malo to olakša sanacija, odnosno trošak obnova klupa. Zanima me još jedna stvar, evo, čujem ovdje u HS-u od oporbe da su neki nezadovoljnim, zašto se tek sada podiže primanja umirovljenicima i brojnim drugim skupinama, znači radnicima, drugi kažu zašto baš sada i naposljetku, evo jedno pitanje, koji će, evo, pretpostavit će, kakav će biti izraz lica pripadnicima oporbe kada i ostalih hrvatskih gradova prolete Rafalei? Hoće li možda imati problem da im se probija zvučni zid, da je prevelika buka, da su preveliki decibeli ili će onda reći ipak možda, onako, iskreno, uspjeli ste? Andrej (HDZ)** Pa ja mislim da će oni reći, čestitamo maksimalno iskreno, toliko ste uspjeli, toliko ste dobri da ne bi ni mi bolje. Ja očekujem takvu rečenicu, osobito kada šest Rafalea proleti ovdje negdje prije 1. svibnja, tad će doći prvi kontingent, već su tri u našem vlasništvu, a svakoga mjeseca bit će još po jedan. Što se tiče prebijanja troškova za razbijanje inventara HS-a, to je politička legitimacija oporbe. To je ta druga politička Hrvatska, destruktivna, bijedna ili mrze Srbe ili lažno optužuje za korupciju. To su sve što govore 7 godina su derivacije na te dvije teme. Ne govore svi, ima tu i finih ljudi, ali većina se bazira na tome, a to smo mogli čuti i danas. Da li želimo u budućnosti europsku hrvatsku u kojoj će u Hrvatskoj vlast i povjerenje dobiti oni koji mrze Srbe i optužuju druge … .../Upadica: Hvala vam./... bez argumenta za korupciju, izbor je … .../Upadica: Hvala

Dobili ste jednu opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego ste išli ste, isto tako, replicirati. Kolega Vrkljan, izvolite. Poštovani g. premijeru i g. ministre. Svjedoci smo izuzetno dobrog punjenja proračuna RH što nas u „Pravednoj Hrvatskoj“ veseli, posebno nas veseli radi toga što imamo značajan porast plaća, posebno minimalnih plaća u RH i mislim da vi osobno, ministre, radite jedna dobar posao. Međutim, postavio bi vam pitanje, što je sa parafiskalnim nametima koji su u Hrvatskoj 1,3 milijarde i takvih u principu, parafiskalnih nameta ne postoje u zemljama EU i s druge strane, zašto ne uvedete platne razrede kojima će se omogućiti da poslodavci izdašnije daju plaće odnosno da povise značajno plaće, a da to nema negativnih posljedica na proračun RH. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa, što ste kazali da Vlada dobro radi i što se tiče neoporezivih primitaka u savjetovanje stavio pravilnik, koliko ja znam nije još formalno usvojen kojim će se maksimum neoporezivih primitaka po zaposleniku povećati sa otprilike 2.500 eura na 3.020 eura bez troška za proračun. Dapače, rasterećenje i mogućnost da primanja zaposlenika i radnika porastu. Što se tiče rasterećenja ne samo ovog poreznog nego parafiskalnih nameta mi smo dosada rastereti negdje oko 300 milijuna eura. Kao što znate jedan od indikatora i kriterija u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je daljnje rasterećenje parafiskalnim nametima i plan je do kraja godine rasteretiti gospodarstvo prije svega pa onda sukladno tome i građane za dodatnih 130 milijuna eura ili cca milijardu kuna. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade u prilog činjenici da je ovaj prijedlog proračuna upravo razvojan i osjetljiv govori i činjenica za izdvajanje socijalne sigurnosti u vrijednosti od 1,8 milijardi eura. Kada pogledamo u odnosu na 2016. je to ogromno povećanje poglavito najugroženijim obiteljima glede naknada socijalne pomoći i dječjih doplataka koje će od 2024. godine biti objedinjene. Sa terena ima puno obitelji koje su, koje će tim objedinjavanjem biti jako zadovoljni posebice obitelji djece s poteškoćama u razvoju. Veseli i činjenica da ćete upravo i kroz ovaj prijedlog proračuna nastaviti daljnje realizirati i programe za hrvatske otoke upravo sa konkretnim mjerama koje doprinose demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji … …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Baričević. Dakle, izmjenama Zakonu o doplatka za djecu povećamo iznos prosječnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva za 70%, 309 eura, dakle to je ono što je važno, a na 140% proračunske osnovice to je 618 eura. I upravo zbog toga imat ćemo veći obuhvat korisnika, dakle više od 271 tisuću roditelja i 511 tisuća djece koja će primati dječji doplatak. Za to će se kao što znate, a vidite u proračunu izdvojiti 262 milijuna eura iliti 89 miliona eura više nego što je to bilo ove godine. Mi ćemo kao što smo skupa bili u Supetru kada je otvoren centar koji je dio Centra Juraj Bonači iz Splita učiniti maksimalne napore da pomognemo onima kojima je to nužno i u dijelovima Hrvatske gdje je ta skrb takve kvalitete teža, a Supetar je sjajan primjer. **Grmoja, Nikola (MOST)** Nitko se ovdje sabornici ne zavarava, svi smo svjesni da ovaj proračun nije ni razvojan, ni socijalan kako se proračunima obično tepa. Dakle, ovo je čisti predizborni proračun gdje se novcem hrvatskih građana koji ste uzeli građanima zahvaljujući inflaciji, dakle preko njihovih leđa ste napunili proračun sad im to idete dijeliti u kampanji i tako kupovati glasove, ali narod je pametan ovo neće proći. Narod je svjestan da se vama ne smije dati treći mandat jer bi vaš treći mandat značio kraj Hrvatske kakvu znamo, kraj Hrvatske za kakvu su se branitelji borili. Uostalom ja mislim da je dva mandata u politici sasvim dovoljno. Ovo je vaš politički kraj. Recite nam datum, recite nam datum izbora dakle da znamo koliko se moramo još strpjeti i da vas pošaljemo

Hvala lijepa. Zastupniče Grmoja što se tiče vaših komentara oni su u domeni nekih kolegica ovdje, uvijek neargumentirani, uvijek lažni, uvijek difamirajući ali teško jednom kad izbacite članove MOST-a iz Vlade kroz prozor zbog maksimalne, neviđene i najgore demonstracije nelojalnosti nije lako. Vi živite s time, živit ćete dugo, cementirali smo vas u opoziciji, Dalibor Milana vas je cementirao u opoziciji dole u Metkoviću. Zabunili su se malo ovi u Cetinskoj krajini i u Sinju što su izbrali ovoga predvodnika obalnih straža ovih narodnih straža da štiti granicu između Hrvata i Hrvata s oružjem, pretpostavljam gdje nema nezakonitih migranata ali neće se drugi put zabunit, a mi ćemo treći put dobiti povjerenje naših građana zato što kao što ovaj proračun govori činimo dobro i za građane i za gospodarstvo. Gledajte plaće, gledajte mirovine, gledajte standard … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…

čitave naše oporbe. Oni jako dobro znaju da je kroz 6 paketa pomoći osigurano 7,2 milijarde eura, 25 milijardi eura iz bespovratnih sredstava itd., međutim moje pitanje je koje smo izbore mi imali u rujnu 2022. kad smo osigurali 21 milijardu kuna pomoći građanima i gospodarstvu, koje smo izbore imali u ožujku '23. kada smo osigurali 1,7 milijardi eura itd. Ono što me jako muči što bi bilo da smo svi mi, da mi svi budemo jednako neodgovorni i da glasujemo kao i naša oporba koliko bi naše djece ostalo bez besplatnih obroka, bez besplatnih udžbenika, bez besplatnog prijevoza, bez povećanja za zaposlene, bez povećanja za mirovine … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … i ostalih Hvala lijepa poštovana zastupnice Juričev Martinčev. Što se tiče stavova oporbe oni po nekoj logici politike trebaju biti drukčiji nego oni koji su vladajući, ali biti strateški gledano protiv velikih postignuća koja su ostvarena bilo da je to Schengen, bilo da je to europodručje, bilo da je Europski stabilizacijski mehanizam, bilo da su to ogromna ulaganja u prometnu infrastrukturu, bilo da su to ulaganja u ravnomjerni regionalni razvoj, veće socijalne naknade, veće plaće, veće mirovine, čitav niz mjera koje su upravo tako potpuno nevezano od izbornih ciklusa bile poduzimane od strane Vlade kako bi se prošlo zajedno kroz energetsku krizu i očuvala socijalna kohezija. Možda bi oni bili poduzeli isto, a možda i ne bi.

iz ovog prijedloga proračuna proizlazi da se u 2024. godini manjak općeg proračuna planira na razini 3,8 milijardi eura ili 4,6% BDP-a. Manjak Državnog proračuna planira se na razini 5% BDP-a. Povećat ćete plaće u javnom sektoru, ali ste propustili reforme javne uprave kao dobre uprave koja bi bila, koja bi bila servis građanima i gospodarstvenicima. Kako će ovaj proračun pomoći razvoju našeg gospodarstva jer kad se jednom ugase svjetla predizborne kampanje realnost će biti neminovna što se tiče prihoda koji nisu realni s obzirom na europske gospodarske trendove, usporavanje gospodarskog rasta. Čini mi se da se Vlada ponaša kao da je crni petak pa peglaj karticu kao da je besplatuša, ali se uvijek dolazi sve na naplatu. Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice Nađ. Nisam dobro čuo ovo koji žanr kartice ste spominjali, ali što se tiče naših planova za povećanje plaća naših građana, dakle ajmo se vratiti od 6. mjeseca ove godine pa do recimo to tako Uskrsa iduće godine. U 6. mjesecu za 220 tisuća zaposlenih u državnoj i javnoj službi jer oni dobivaju novac iz ovoga proračuna kao svoje plaće 100, i 60 eura ovisno o plaći. Potom, povećanje i plaća za još 37-8 tisuća pravosuđe, policija i ostali. Potom, dogovor sa sindikatima o povećanju osnovice za 5% već isplaćeno u studenom za listopad.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani premijeru, poštovani ministre i državni tajnici, evo bez političke strasti svako dobronamjeran će reći da ovaj proračun vodi računa o svim segmentima i o stanovništvu i o gospodarstvu i o zaposlenicima i o umirovljenicima. Ono što ja želim ovdje naglasiti je da nikad u povijesti hrvatske države nije uloženo toliko novaca u infrastrukturu, u sustav odgoja i obrazovanja to je jedna stvar, a druga stvar koja me veseli da je ova Vlada kroz povećanja plaća vratila dignitet ljudima zaposlenim u sustavu odgoja i obrazovanja. Meni je to jako drago, jasno da nikad plaća nije velika, ali ovo kako vi radite zasigurno više nećemo imati nestručnih ljudi u sustavu obrazovanja jer će biti dobro plaćeni i radit će kvalitetno i dobro svoj posao. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite ulaganja u plaće svih zaposlenih u obrazovanju istina je taj napredak je više nego očit, a ono što je najvažnije on se odvija kroz strukturirani dijalog sa predstavnicima sindikata u obrazovanju. moram priznati da smo tu od 2016. do danas prošli i neke turbulentne faze, ali danas se puno bolje razumijemo, cijenimo pa i brže donosimo rješenja koja idu u prilog zaposlenicima. Kada je riječ o ulaganjima 2,5 milijarde eura će se uložiti u predškolsku infrastrukturu, dakle dječje vrtiće, u osnovne škole, u srednje škole, u dvorane i u visoko obrazovanje. Nikada većeg ulaganja u obrazovnu infrastrukturu nego u razdoblju slijedećih nekoliko godina, a natječaji većina njih su već vani. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, dakle kraj ove godine pokazatelji govore o tome da će otprilike 10-ak posto radne snage biti stranci. Na nedavnoj konferenciji koja je bila u Opatiji je premijer Vujčić naglasio da će, da bi opće bila opstojnost gospodarstva RH i opstojnost tog proračuna i svih budućih proračuna da će otprilike 400 ti… da će biti potrebno 400 tisuća strane radne snage. Ja sam probala u ovom proračunu naći pojedine stavke ih kog se vidi eventualno integracija ili iz kog se vidi eventualno stambena politika ili iz kog se vidi eventualno da se odlučuje povećati stanove za najam ili bilo što drugo. To nisam imala prilike vidjeti, pa vas ovim putem pitam da li Vlada priprema određenu strategiju integracije strane radne snage u društvo i kad ste razgovarali o tom … …/Upadica predsjednik: **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupnice Mrak Taritaš. Nije mi poznat ovaj podatak, a niti način dolaska do podatka o 400 tisuća stranih radnika. Mi u ovoj godini bilježimo više od 100 tisuća stranih radnika. Trend koji proživljava Hrvatska danas je apsolutno identičan onome što su prolazile i druge članice što se očituje u tome da više bazen stranih radnika nije naše neposredno susjedstvo, dakle zemlje Jugoistoka Europe nego dolaze radnici, radna snaga iz zemalja koji su primjerice iz Jugoistočne Azije koji obavljaju određene vrste poslova, a osobito u građevinarstvu ili uslužnim djelatnostima. To je normalno i prirodno. Koliki će taj broj bit to je u ovom trenutku teško procijeniti, međutim naša je zadaća da i njihova prava budu zaštićena, da imamo dobru strategiju imigracija. Na tome radi potpredsjednik Božinović, a o tome koliki će broj biti to u ovom trenutku ne može nitko pouzdano reći. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade. U nekoliko navrata ovdje je bilo riječi da ovaj proračun zapravo pokazuje ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske neovisno o tome o kojem gradu, županiji ili općini je riječ, odnosno tko je tamo na vlasti. Najbolji dokaz tome je nedavna odluka Vlade, odnosno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim će se zapravo u sto postotnom iznosu financirati zbrinjavanje napokon 18 godišnjeg problema baliranog otpada u gradu Varaždinu. Ovdje ste spomenuli onaj projekt brze ceste Varaždin – Ivanec – Lepoglava – Krapina. Uskoro imamo i polaganje kamena temeljca za centralni operacijski blok 45 milijona eura. Ono što mene zanima, dakle Vlada sa jedne strane u sto iznosu, dakle financira zbrinjavanje bala. Vlada na državnoj razini ukida prirez, a onda s druge strane imamo lokalnu vlast u gradu Varaždinu koja unatoč svemu tome, evo diže porez na dohodak 22%, 33%, diže cijene komunalnih usluga. Prema tome, onaj apel kojeg ste nekoliko puta ponovili

je nešto što sam najavio na Danu Varaždinske županije u rujnu. I tad sam rekao vidjevši da evo taj problem traje skoro 18 godina, da ugrožava normalno funkcioniranje i grada Varaždina. Tamo je naravno i otpad, smeće koje se skupljalo i od nekoliko drugih općina, ne samo grada Varaždina. Odlučili smo da Vlada u potpunosti sanira bale i da riješi to za Varaždince, za cijelu Varaždinsku županiju. Imam dojam da ste vi itekako zadovoljni, a između ostalog ste kao zastupnik iz treće izborne jedinice zajedno sa županom i drugim zastupnicima pridonijeli i gospodinom Štromarom, pridonijeli rješavanju ovoga problema.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade pričali ste evo kroz ovaj proračun o velikim ulaganjima, ali nismo ništa posebno čuli o izdvajanjima za mlade koji evo na žalost i sami znate iseljavaju i traže bolje budućnost na žalost negdje drugdje. Smatram da su mladi koji će kupovati svoju nekretninu iduće godine u nepovoljnom položaju prema svim onim mladima koji su do sad kupovali prvo nekretninu zbog toga jer se ukinulo ovo subvencioniranje kredita koje ste do sad imali i više nema tog sustava subvencioniranja stambenih kredita za mlade. A s druge strane čitamo da se tek najavljuje izrada strategije koja bi trebala rješavati problem tih stambenih politika, za mlade ispada da nema ništa osim obećanja izrade strategije, pa me zanima što konkretno po tom pitanju namjeravate u idućoj godini napraviti. Hvala. Hvala lijepo zastupniče Kovač. Drago mi je da vi brinete za mlade. Nešto smo malo rekli o djeci, o dječjem doplatku, danas o povećanjima pa smo rekli o obrocima, rekli o prijevozu, rekli o udžbenicima a što se tiče mladih imate pitanje doprinosa koji plaćaju manje. Imate primjer manjega poreza na dohodak onih koji imaju između 25 i 30 godina, odnosno neplaćanja poreza na dohodak na one koji su ispod 25 godina, ulaganja u studentski standard, izgradnju studentskih domova, povećanje naknade mladima za studentsku satnicu koja se sad automatski diže i povećavanjem minimalne plaće do ulaganja u cijeli obrazovni sustav, pa i nastavak subvencioniranja stambenih kredita kao jednog od načina da mlade obitelji, a njih više od 30000 je našlo svoj dom kroz tu politiku, ima i više djece ostane u Hrvatskoj … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … to je samo dio onoga što radimo. **Jandroković, Poštovani premijeru, evo pozorno sam slušao vaše izlaganje i na prvu bih pomislio da bi mi svi bili kruha gladni da nema vas i vaše Vlade, da bi doslovce bili kruha gladni. I drago mi je, evo vidim da kolege govore da bi. Drago mi je da vam se zahvalila djevojčica iz Slavonskog Broda na ručku, ali na žalost 400 000 Hrvata nije očigledno imalo niti za ručak pa su morali u zadnjih 7 godina vaše vlasti napustiti ovu Hrvatsku. Ja vam se želim zahvaliti u njihovo ime, ali vratimo se mi na temu. Vi ste rekli da je u doba vaše Vlade došlo do povećanja prosječne neto plaće od 401 euro, to je nekih 53% i to je vjerojatno činjenično stanje. Međutim, cijelo vrijeme prešućujete koliko je u tih 7 godina došlo do povećanja prehrambenih proizvoda, znači svakodnevnog života gdje je realno došlo do povećanja od sto do sto pedeset posto. Jednostavno pitanje smatrate li vi da prosječni Hrvat danas živi bolje ili lošije nego prije 7 godina? Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Pavliček kako ste rekli da je vjerojatno točno ovo, jel' da, da je 53% više. Pa meni se čini da je 100% točno, a da čitate malo detaljnije ili slušate ili recimo da možda ste mogli čuti kad smo podnosili godišnje izvješće o radu Vlade, ali bolje bi bilo da ste pratili negdje na televiziji, radiju, čuli bi ovdje od ovih divljaka koji su uništavali saborski inventar to možda niste čuli. Ali vam je realni rast plaće, dakle kad se oduzme rast plaća, odnosno inflacija oduzme od rasta plaća bio 19%, 19%. A što se tiče proizvoda, pa mi smo napravili intervenciju, zamrzli 30 proizvoda, obavili razgovore sa ključnim čelnicima trgovačkih lanaca. Nemam ja dojam da cijene rastu nakon rujna, a ne vidim da bilo koji proizvod nedostaje u hrvatskim dućanima. Da li ljudi bolje žive ili ne to ćemo vidjeti poštovani zastupniče Pavliček na izborima … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Članak 238. Pa prvo mislim predsjedniče Sabora da bi trebali upozoriti premijera da ne može saborske zastupnike nazivati divljacima. Mislim da je to onako ispod svake razine, mislim da je to stvarno ispod svake razine, a drugo, meni je drago da ste vi ipak pokušali vratit cijene na kada, 31.12., zadnji dan kad je bila službena valuta hrvatska kuna, itekako bili u pravu da će doć do drastičnog povećanja cijena kad uđete u eurozonu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček, za prvi dio nema opomene jer je to bilo u skladu sa poslovnikom vaša primjedba, a za drugi ovaj dobivate opomenu. Dakle ja nisam opomenuo predsjednika Vlade jer kada je govorio o divljacima mislio je na one koji su uništavali klupe, ne na sve zastupnike. Takvih nije bilo puno, dakle jedan dio zastupnika je ozbiljno oštetio klupe, što se je moglo, što se je moglo vidjeti ovaj po slikama koje su i meni bile predočene i zaista ne znam kako bi drugačije nazvao to što su neki od kolega i kolegica učinili sa saborskim klupama, a vama bi predložio da ih obiđete, pa da vidite. Samo malo kolega, samo malo kolega Bakiću, jeste vi pogledali neke od ovih klupa saborskih? …/Upadica iz klupe se ne razumije./… Niste? Ajde pogledajte onda neke od klupa gdje se vidi više stotina udaraca koji su ozbiljno oštetili saborsku klupu ili nekoliko udaraca koje su, koje su ostavile rupe, dakle nije se ovdje, bar ja to tako nisam shvatio, predsjednik Vlade referirao na saborske zastupnike nego na manjinu koja je ozbiljno oštetila saborski inventar sa namjerom jel dakle jednom da udarite može biti u afektu, ali ako udarate kontinuirano i iza toga ostaju, ostaju posljedice onda je onda je to namjera uništavanja imovine. Riječ divljaci, evo predsjedniče Vlade ja vas pozivam pokažite hrabrost pa se prošećite tu do moje klupe i napravite vlastitim očima inspekciju, pronađite ta oštećenja o kojima cijelo vrijeme lažete, a i vi predsjedniče HS… …/Upadica

Ja nisam čuo, niti vidio da je vaša klupa jako oštećena, vaša je malo oštećena, a postoje klupe koje su jako oštećene, pa bi bilo dobro s obzirom da ste meni rekli da ja lažem, pa vi pogledajte neke od tih klupa, poslikajte ih i pošaljite medijima, procijenit, nek oni procijene ovaj jesu li jako oštećene ili nisu i da li su namjerno oštećene ili u afektu, što bi se neki htjeli opravdati i reć da toliko mi je bilo napeto od nekorektnosti koja je dolazila s druge strane, pa sam onda udarao. To je udarano ciljano i vidi se da je uništavano sistematično i dugo i postoje stotine rupa na pojedinim stolovima, tako da nemojmo umanjivati ono što su pojedinci napravili, ne svi. A ne znam zašto ste se vi tu sada našli da bi neko išao gledati baš vašu klupu? Kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** 238., ako ukucate na Jezikoslovac značenje „divljak“, kaže vam, izbaci vam među ostalim i ovo „u nekadašnjem HS naziv za narodnog zastupnika koji nije pripadao nijednoj stranci“. Evo ukucajte. Dobro, kolega Zekanoviću ovo je bila replika, to ste trebali iskoristiti pod replikom, pa vam dajem opomenu. Izvolite kolegice Orešković. Ponovno čl. 238., ponovno laganje, manipuliranje, a time i vrijeđanje zastupnika. Moje ime ste osobno prozvali u medijima kao jedne od onih čija je klupa oštećena, sada kažete da nije jako. Ma nije nimalo, zato sam vas pozvala, pokažite hrabrost, pa pred svima sada kada je premijer u sabornici napravite inspekciju na našim klupama, pa onda recite čije su to klupe tako jako oštećene, a koje nisu uopće, nisu uopće, ne malo nego nimalo, razumijete li razliku? **Jandroković, Gordan što pokušavate optužiti druge zato što su bile slike u medijima, moglo se to vidjeti, pa mislim sad, ja sam novinare i pozvao da prođu i da snime klupe, a spustite se malo niže, pa pogledajte, pa ćete vidjet. Dakle što se tiče vas, dakle spomenuta su mjesta i to nije rađen, nisam to radio ja, to su radile saborske službe koje su obišle saborske klupe i na mjestima gdje su zatekle oštećenja to su objavili, nisu nužno rekli da je onaj koji, čije mjesto se spominje da je nužno on to napravio jer je bilo zastupnika koji su sjedili na drugim mjestima i tukli po tuđim klupama. …/Upadica iz klupe se ne razumije./… Niste ovoga puta uopće vi i niste u fokusu, možda biste htjeli biti, ali niste.

a razlog tome je što ih je Vlada RH maksimalno osnažila putem porezne reforme, fiskalne decentralizacije, fiskalnog izravnanja, pomoći za funkcionalno spajanje i ova nova mjera fiskalne održivosti dječjih vrtića i još niz financijskih pomoći. Za pohvaliti je kontinuirani rad Vlade RH na jačanju općina, gradova i županija, a ovim proračunom za 2024.g. omogućeno je i ukupno zaduživanje općinama, gradovima i županijama s dosadašnjih 3% na povećanje od 5%, kao i prolongiranje vraćanja tj. povrata zajmova, što će zasigurno omogućiti učinkovitije provođenje kapitalnih projekata i projekata

nadam se da opet nećete bit na naslovnici jednoga tjednika jedno 2-3 puta, ali je istina sve ovo što govorite. Prema tome, politika fiskalne decentralizacije imala je za cilj da omogući veće prihode i općinama i gradovima i županijama i ti prihodi su toliko veliki da kada obilazimo Hrvatsku i kad pogledamo u pripremama dolazeći u svako od tih naših središta na regionalnoj razini onda gotovo da ne možete vjerovat koliko su se prihodi povećali, koliko smo sa ovim potezom povećanjem sa 3 na 5%, učinili učinili koliko smo sa prolongiranjem otplate ovih zaduženja koja su bila u krizi, a taj ukupni iznos prosječni je 47% više prihoda. Dakle i funkcionalna decentralizacija i fiskalna

Hvala. Poštovani gospodine Plenkoviću, nabrojali ste u uvodnom govoru predstavljajući proračun pojedine političke prioritete u samom proračunu međutim nisam primijetila da ste spomenuli mlade i mlade obitelji, a u vašem mandatu je 262 tisuće ljudi napustilo Hrvatsku, mahom ljudi u najproduktivnijoj dobi. U istom tom mandatu su cijene stanova rasle za 60%, a Hrvatska je na dnu EU kada govorimo o dobnoj granici kada mladi napuštaju roditeljski dom, to je 34 godine. Ne zato što žele ostati živjeti s roditeljima nego drugog izbora nemaju. projekciji proračuna slijedeće tri godine više nema javnih natječaja za sufinanciranje APN-ovih kredita, što je u jednu ruku i dobro jer je sigurno to kreditiranje doprinijelo porastu cijena stanova no mene zanima gdje je

o njemu jer on će svakako biti izglasan. Ja ću ovaj puta osobno predati preko 50 amandmana sve naslonjene za dobrobit kraja iz kojeg dolazim, a to je Međimurje. S obzirom da se mi svake godine krajem godina, već prethodnih dvije godine prisjetimo naše dobre suradnje i kako ste već u dva navrata prihvatili moje amandmane za Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, čija izgradnja uskoro kreće i na što sam izrazito ponosna i zahvalna u ime svih građana Međimurja, podsjećam na ove amandmane i nadam se kako ćete možda i ove godine nastaviti tradiciju i prihvatiti opet poneki za dobrobit Međimurja. Hvala lijepa. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Ban Vlahek. Naše simpatije u kontekstu proračuna i amandmana su opće poznate, ne u smislu osobne razine nego simpatije prema razvoju Međimurja u petak se mogli vidjet u Čakovcu, koliko ja se sjećam kreće rad na Centru za odgoj i obrazovanje. Mislim da smo dobro surađivali proteklih godina, ove godine mislim da je planirano za '24. oko 3,5 milijuna eura, dakle projekt će se pratiti, realizirati, vrijedan je sve skupa 16,5 milijuna eura. 50 amandmana je malo puno, toliko s našim simpatijama. To jedino ako ćete vi podržat proračun, onda se možemo sjest nevezano sa ministrom financija i vidjet kako da proračun dobije i veću podršku nego onu na koju računamo. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan U Vukovaru se prisjećamo kako smo Hrvatsku branili, a u Hrvatskom saboru na raspravi o ovom proračunu gledamo kako se Hrvatska gubi, između ostalog omalovažavanjem i obezvrjeđivanjem institucija, vrijeđanjem zastupnika, isključivanjem iz rasprave onih i to na cijeli dan, čije se riječi ova vlast boji. Prije tri godine premijeru pitala sam tadašnjeg ministra financija Zdravka Marića, tko će naknaditi štetu proračunu za propalo vještačenje KPMG-a. I tada ste se bahatili u odgovorima, odgovora nema niti dan danas, a vidi se da sam bila u pravu. Danas vas izravno pitam koliko generacija hrvatskih građana će otplaćivati dug države prema Ivici Todoriću za kompaniju koju mu je vaša vlast otela. I ne mogu se oteti zaključku da je sve bilo

Hvala lijepa poštovana zastupnice Orešković. Vi spadate u skupinu onih zastupnica i zastupnika ove druge Hrvatske koja je toliko kreativna i toliko izmišlja da vam ja predlažem da sva ta pitanja uputite evo gospodinu Petrovu. vam je glavni ekspert za Agrokor. On je bolji forenzičar financijski nego KPMG, Deloitte, Ernst&Young i svi drugi revizori zajedno. Garantiram. To da nisam čuo osobno ne bih vjerovao. Ima još ljudi koji se toga sjećaju pa to pitajte njega. Gospođo Orešković, na kraj pameti nam nije bio Agrokor, bivši vlasnik nam je izručio kompaniju koja je propadala pred našim očima, a mi smo spasili 60 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj i u regiji, a kompanija funkcionira i to praktički na tržišnim osnovama danas. Što se tiče vaših generalnih komentara, oni ne zavrjeđuju komentar. Kolega Petrov, izvolite. Evo ga, evo ga, možete. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani predsjedniče Vlade, hvala na pohvalama. U vašem govoru istaknuli ste da će određeni broj djece dobiti dječji doplatak i da ga ne mogu dobiti svi jer treba postojati cenzus da osobe i obitelji s manjim primanjima trebaju dobiti više i to je načelno ispravna logika, al ono što je problem što ste upravo vi kroz zakon poreza o dohotku i u čl. 14. napravili nepravedan sustav. U čl. 14. jasno stoji da svi zaposleni, neovisno o tome kolika su im primanja, imaju istu poreznu olakšicu što onda znači da osobe sa većom plaćom dobivaju više novaca i više novaca im ostane mjesečno za njihovu djecu nego osobe ili obitelji sa manjom plaćom. I ta razlika nije mala i ta razlika se neće nadoknaditi dječjim doplatcima, ta razlika iznosi preko 200 eura pa me zanima je li postoji kod vas interes da se ta nepravda

Hvala lijepa poštovani zastupniče Petrov, vjerojatno ste vi organizirali PricewaterhouseCoopers da vam izračuna kontekst izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doplatku za djecu. Ključ onoga što smo mi napravili što će ostati je slijedeći. Bit će 271 tisuća roditelja koji će primati dječji doplatak, a bit će isto tako i 511 tisuća djece. Više od duplo roditelja i više od duplo djece. Kada bude prostora za još izdašniji iskorak kao što smo sve radili fazno i sustavno i strukturirano bit će i daljnjih iskoraka u korist obitelji jer je obitelj nukleus hrvatskoga društva jer bez jačanja obitelji nema opstanka hrvatskoga naroda i upravo sve naše politike su usmjerene u tom pravcu. Hvala vam lijepa. Možda predsjedniku Vlade treba PricewaterCoopers za obične matematičke kalkulacije, ali to je već nešto na što on treba odgovoriti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Petrov to nije povreda Poslovnika, to i sami znadete, to je jezična figura koja nije ni na koji način uvredljiva nego je više dosjetka i niste imali razloga tražiti povredu Poslovnika. Dajem vam opomenu. Kolega Madarić, to je zadnja replika sada predsjedniku Vlade, izvolite. **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, o uključivanjima Državnog proračuna u sufinanciranje sustava ranog i predškolskog odgoja bilo je dosta riječi zadnjih godina i u ovom saboru, pa evo malo istraživajući po obrazloženjima posebnog dijela proračuna vrlo zanimljivi podaci se nađu. Kako je u izdvajanju Državnog proračuna još tamo 2022. godine, znači prošle godine bila su na razini 3,7 milijuna eura, a za iduću godinu planiraju se na razini od 130 milijuna eura. To je ogromno povećanje. Država se uz postojeće aktivnosti koje je financirala snažno uključuje i kroz NPOO za izgradnju, opremanje, nadogradnju dječjih vrtića te kroz dodatno još kapitalno sufinanciranje izgradnje dječjih vrtića, da ne spominjem mjere za fiskalnu, za fiskalnu održivost i funkcioniranje dječjih vrtića. Vjerujem da svi lokalni čelnici koji ovih dana završavaju i donose proračune vrlo su zadovoljni kad mogu tamo u proračunskim stavkama vrtića ubaciti izvor i financiranje na jedan sasvim novi … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … a to Hvala lijepa poštovani zastupniče Mandarić. Vi kao čelnik jedinice lokalne samouprave tj. gradonačelnik Đakova itekako znate i razumijete kako je to kada sa državne razine slijedi snažna podrška i izgradnji, dogradnji i obnovi vrtića, al ne samo to nego kada slijedi i potpora u financiranju vrtića. I upravo smo ove godine sa mjerom koju smo učinili, dakle nastavno na izgradnju, dogradnju i obnovu koja je išla na više od 500 vrtića sada krenuli i sa sufinanciranjem troškova i održavanja vrtića diljem Hrvatske osobito u onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju manje prihode. To je itekako dobro prihvaćeno i ide za tim da naši mladi i naše obitelji imaju vrtiće u koje njihova djeca mogu ići, a cilj je Nacionalne razvojne strategije imati preko 90% djece u vrtićima, a još ćemo ažurirati tu strategiju u idućem mandatu. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku Vlade nema više replika za njega, pa prelazimo na replike za ministra financija. Prvi na redu kolega Borić, izvolite. Hvala vam lijepa uvaženi predsjedniče. Pa evo ja ću postavit, replicirat ću ministru Primorcu jer smo danas čuli sa oporbe ispred kolegice Glasovac, ali i Peđe Grbina zastupnika u saboru da ih izrazito vrijeđa ovaj proračun jer da je 100% veći od proračuna Zorana Milanovića 2015. godine, a onda su dali objašnjenja zašto ih to vrijeđa jer znaju da kad su naslijedili i kad su došli na vlast da im je proračun 2015. bio jednak i onome 2011. znači nije raslo ništa osim vanjskog duga ili javnog duga na 80%. A da bi to opravdali onda su rekli da ih izrazito vrijeđa odnos prosječne mirovine i prosječne plaće. Pa je njima bolji bio odnos 8 eura prosječna pla… mirovina veća i 24 plaća u tom razdoblju od odnosa 188 eura i 414 eura prosječne plaće. To ni matematički nije točno, a onda to pokušavaju objasniti time da mi uzimamo građanima novce i dajemo im, a kad su oni načelnici ili kad su oni

Hvala lijepa. Ne znam da li je ovo povreda Poslovnika odmah da vam se ispričam, Članak 238., ovo je ispravak netočnog navoda. Naime, nas ne vrijeđa to taj udio

pa imate sada, samo malo, imate repliku sada za, još je kolega Spajić, Mažar, pa ste onda vi, pa onda možete izreći šta god hoćete na koji god način kako god hoćete, ali nemojte sada kršiti Poslovnik. Dobivate opomenu. povredu Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čisto radi hrvatskih građana, Članak 238., ja ne lažem ja sam slušao pozorno kada je kolegica Glasovac digla povredu Poslovnika i rekla je da je izrazito uvrijeđena s tim

dobro ali nemojmo, ono, dobro bilo je puno replika, bilo je nešto malo povreda Poslovnika, ali kvalitetno se razgovara držimo tu razinu. Kolega, ne, ne, prvo će odgovoriti ministar financija. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče tako je i u proteklih 7 godina proračun opće države, ali i središnje države je značajno rastao i to nije ništa loše. Dakle, proračun raste zbog toga što raste standard usluga, standard infrastrukture i to je ako hoćete nema više studenata ali čak i u skladu kada govorimo bržeg rasta proračunskih rashoda u odnosu na stopu rasa BDP-a u skladu sa Wagnerovim zakonom koji detaljno tumači zbog čega je to nešto što je zapravo pojavnost u svim državama. Ja ću vam samo reći jedan zgodan podatak, a to je kako su prema metodologiji ESA 2010. i podacima za 2022. godinu rashodi opće države u BDP-u u RH na 44,9%, a prosjek EU je 49,6%, dakle naša država je ako hoćete tako manja od prosjeka EU, a sve one države koje imaju značajno veće rashode od prosjeka su upravo razvijenije države, hvala. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre, ja vas molim da mi date odgovor vrlo, na jedan vrlo jednostavan način da vas ljudi koji ovo gledaju razumiju, ono što sam vam postavio pitanje dok sam tražio stanku. Znači kako ćete financirat ove troškove u proračunu kad kažete da ćete imat manju inflaciju? Imat ćete manju inflaciju, nećete imat novca košto ste ga sad imali viška zbog inflacije u proračunu. Znači imat ćete, a gledajte, a troškovi vam rastu brže od nominalnog BDP-a. Znači EU i ekonomija EU je u recesiji, kamatne stope rastu. Mene zanima otkud ćete vi namaknut novac da ovo isfinancirate? Evo odgovorite mi na jedan vrlo jednostavan način, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Teško je pitanje za jednostavan odgovor, ali možda ministar ima rješenje. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče i poštovani predsjedniče sabora na ovoj konstataciji. Pa vrlo je jednostavan zapravo odgovor. Ukoliko država ostvaruje deficit, dakle ukoliko su državni rashodi veći od državnih prihoda onda onu razliku koja nedostaje namiruje zaduživanjem i zaduživanje je dobro ukoliko se zadužujete po nekakvim vrijednostima koje čine održivo razinu javnoga duga, a održiva razina javnoga duga je ona koja kontinuirano bilježi smanjivanje udjela tog duga u našem BDP-u u relativnom iznosu. To znači da to zaduživanje nije nešto što je alarmantno, čak nije ni zabrinjavajuće. Sve države se financiraju, deficit svoj zaduživanjem. Mi smo kada govorimo o deficitu za 2024.g. na na samome dnu EU odnosno 4 države imaju manji deficit ili suficit, sve ostale države imaju puno veći deficit mjeren udjelom u BDP-u od nas, dakle financirat ćemo taj nedostatak zaduživanjem, ali to nije ništa sporno…/Upadica predsjednik: Hvala vam./… niti zabrinjavajuće. lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, unatoč prisutnim inflacijskim pritiscima i stupnju neizvjesnosti ovaj proračun donosi stabilnost, ali i zaštitu građanima i gospodarstvu. Ali mome gradu Vukovaru donosi i više nego drugim gradovima i zato vam se zahvaljujem što će Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara i u ovom proračunu imati dakle osiguranih 10 milijuna eura za gospodarstvo, poduzetnike i sve one koji žive i rade na području grada Vukovara i zahvaljujem se što će kroz druga resorna ministarstva i državne institucije preko 30 milijuna eura ulaganja biti u slijedećem periodu, prije svega kapitalnih infrastrukturnih ulaganja poput obilaznice Vukovar, poput željezničke pruge, poput Obaloutvrde koje rade Hrvatske vode, ali i svega onoga što ide u smjeru i zaštite radnih mjesta i podizanja gospodarstva jer Vukovar se voli i brine tokom cijene godine, a ne para…, parazitira…/Upadica predsjednik: Hvala vam./… na žrtvi Vukovara Hvala vam lijepo poštovani zastupniče. Tako je, ova Vlada kao što brine o svim ostalim gradovima, bilo o ulaganju u infrastrukturu kada govorimo o dječjim vrtićima, školskim objektima, ulaganje u obrazovnu infrastrukturu, ulaganje kroz iskorištavanje sredstva iz NPOO-a, ali i ostalih EU fondova, itekako brine i o standardu građana i o potrebama lokalne samouprave. Vukovar naravno ima posebno mjesto kada govorimo o brizi Vlade RH i ulaganju u standard građana koji žive na području grada Vukovara i ja mogu samo izraziti duboko uvjerenje kako će ova Vlada i dalje nastaviti sa takvom politikom, hvala vam. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče sabora, najprije da postupim kako ste me uputili. Gospodinu Plenkoviću, a i svim članovima pravosu…, pravomoćno presuđene kriminalne organizacije koji tvrde da oporba laže ja želim poručiti samo „tko laže taj i krade“, a vrijedi i obrnuto, pa ćemo vidjeti tko je taj ko je lagao o korupciji i korupcijskim aferama Vlade. Gospodinu Primorcu pitanje …/Govornik se ne razumije./…je poremećaj na domaćem tržištu energije 225 milijuna 600 eura je plan za '24.g., 72% manje nego za 2023.g.. Mene zanima dakle vaša procjena kako će izostanak ove mjere utjecati na inflaciju, kako će utjecati na standard građana, posebno onih 80% građana koji rade u privatnom sektoru, a čija je plaća rasla tek 6 do 10% i koji si ne mogu priuštiti skupe režije, kao ni nastavak inflacije, možda po nešto nižoj stopi, ali i dalje nastavak inflacije …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…za svoje Hvala lijepo poštovana zastupnice, vi jako dobro znate što je Vlada učinila kako bi očuvala standard hrvatskih građana i osigurala nesmetanu opskrbu ovdje govorimo prije svega o električnoj energiji, ali i o plinu. Iznosi koje spominjete se smanjuju, smanjuju se zbog toga što očekujemo puno bolju hidrološku godinu, smanjuju se zbog toga što očekujemo i smanjivanje cijena na inozemnome tržištu. Dakle vi znate da onaj dio električne energije koji primjerice HEP ne proizvodi odnosno onaj koji joj nedostaje kupuje na tržištu, kupovala ga je po iznimno visokim cijenama krajem prošle godine, te cijene su dosezale razine od preko 900 eura po MWh i zbog toga je tada bio taj trošak veći, sada očekujemo da on bude manji. Mi slijedeće godine planiramo isto tako u proračunu i pomoći HEP-u za razrješavanje

izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, državni tajnice, gđo. Stepić, ovdje smo danas zapravo mogli čuti da proračun koji se odnosi na zdravstvo, niti je razvojan kažu, a niti je reformski. Pa evo ja bi samo malo podsjetila da u '24.g. ste osigurali sredstva za Hitnu helikoptersku službu, za mobilne ljekarne, mobilne ambulante, za uvođenje jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica, čime će se znatno smanjiti troškovi, za 8 nacionalnih nacionalnih preventivnih programa i 7 vezanih uz malignu bolest i 1 u prevenciji slabovidnosti, kao i za infrastrukturne projekte u zdravstvenim ustanovama, bilo za KBC-ove, bilo za opće bolnice. Možda bi taj proračun bio i veći da niste morali 4,7 miliona osigurati za prekovremene sate i 2 miliona za odluku u osnovici s time da to nije dug koji je napravila Vlada HDZ-a nego vlada Milanovićeva i SDP-a, a vi sada samo …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… vraćate dugove. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa ja nemam posebno što komentirati osim složiti se s vama i istaknuti kako su ulaganja i u zdravstvenu infrastrukturu i u helikoptersku službu i sve ostale projekte na kojima Vlada radi prilično značajni iskoraci, tu su naravno i rashodi u smislu preuzimanja osnivačkih prava nad bolnicama koje su bile županijske tako da ne idemo sada u detalje. Naravno da ćemo jačati i standard zdravstvenoga sustava kroz povećanje plaća u zdravstvenome sustavu, a radit ćemo i na rješavanju ovogodišnjih problema povezanih sa rashodima za lijekove. Ja evo posebno ovdje podržavam projekt koji se odnosi i na terapiju koja će biti propisivana dakle po pacijentu, a koja je isto tako i najavljena u našem NPOO-u za koje očekujemo da će donijeti značajne uštede kada govorimo o rashodima za lijekove u državnom proračunu. Hvala. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. predsjedniče. Poštovani ministre, dva kratka pitanja više tehničke prirode koliko je u budžetu za sljedeću godinu planirano sredstava iz pomoći nove iz EU-a nove omotnice '21.-'27. vrlo točan broj jel vidimo da su ti iznosi nešto manji nego ove godine, ne nešto manji nego dobro manji, kolko je znači nova omotnica od toga? I druga stvar, vidim da ovdje troškovi dugova u zdravstvu dospjeli dugovi značajno rastu, bar ovo što ste vi tu predali 380 miljona eura dospjelih dugova, da li je to vezano za KBC-ove ili je to vezano za ovaj dio što ste ubacili u sustav i lokalne bolnice? Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Što se tiče NPO-a i drugih EU fondova dakle za sljedeću godinu je planirano 3,6 milijardi eura, što se tiče dugova u zdravstvu, ja vam mogu evo reći i konkretne brojeve ovom prilikom na datum 31.10.2023. kada govorimo o HZZO-u dospjele obveze prema ljekarnama su iznosile gotovo 153 milijuna eura, a kada govorimo o bolnicama onda su ukupne obveze 541 milijun eura, od toga su ukupno dospjele obveze 377 milijuna eura, a one obveze koje su dospjele preko 120 dana su 56 milijuna eura. Vi znate da postoji onaj dogovor sa veledrogerijama da se rješavaju one obveze koje su starije od 120 dana. Mi isto tako planiramo idući tjedan i sanaciju oko 55 milijuna eura i time ćemo riješiti u velikoj većini zapravo ovaj iznos koji je dospio preko 120 dana. Hvala vam lijepa. Kolega Karlić izvolite. socijalno ugrožene građane, da je dobar investitore, za investicije u infrastrukturu i gospodarstvo. A ono što bi ja pitao kao jedan od važnih podataka za naše građane je kretanje cijena prehrambenih proizvoda, obzirom da prošlu godinu je taj rast bio dosta značajan sad je on usporen, neke cijene prehrambenih proizvoda su i pale, al neke su nažalost još uvijek rastu, ali sporije. Kako na svjetskom tržištu poljoprivrednih proizvoda nije bilo nekakvih značajnih šokova, urodi nisu podbacili, cijene ovise naravno o energentima hrvatska Vlada je to subvencionirala i drži pod kontrolom, znači tu su nam dva rata. možemo očekivati predviđeni rast plaća da će imati učinak i na potrošnju i na gospodarski razvoj i na smanjenje inflacije i tako zapravo pomoć građanima? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče Karlić. Pa naravno da smo mi kao Vlada pokušali učiniti sve da ublažimo šok zbog porasta cijena za naše građane. Ja moram istaknuti kako povećanje plaća kada gledate samo ekonomskom logikom vodeći se ima učinak takav da ono povećava potražnju odnosno povećava potrošnju pa na taj način ako je to povećanje neselektivno i ako svima rastu plaće do unedogled onda to može čak dapače prouzročiti dodatnu inflaciju. Međutim, mi smo sa ciljam paketima mjera koji su bili kada govorimo o dohodovnim potporama usmjereni na najugroženije, a to su naši umirovljenici sa najmanjim mirovinama, osobe koje primaju minimalnu zajamčenu naknadu ili dječji doplatak pokušali ne djelovati na taj način smanjivajući inflaciju nego pokušati povećati zapravo realni dohodak i životni standard tih građana kako bi za njih taj inflatorni šok bio što niži, a ograničavanjem cijena pa i energenata …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… smo utjecali i na snižavanje ministre, evo i moje je pitanje donekle tehničko. Mi smo evo sad po prvi puta dakle barem u nedavnom odnosno recentnom razdoblju zahvaćamo mirovinske doprinose. Naime, nedavno usvojenim zakonom dakle otpušta se ja bih rekao s pravom, našim najugroženijim radnicima plaćanje dijela mirovinskih doprinosa u prvi stup i kao što se sjećamo bila je ocjena, procjena je bila da će nas to koštati poprilici 330 milijuna eura na godišnjoj razini. E sad ono što me zanima je sljedeće, mi međutim istovremeno po nekim drugim propisima, po nekim drugim zakonima odnosno poticajima omogućujemo našim poslodavcima da budu oslobođeni plaćanja doprinosa za zdravstveno osigurane nekim kategorijama osiguranika npr. mladima, mlađima od 30 godina.

Hvala lijepo poštovani zastupniče. Prije svega vam zahvaljujem što podržavate ovu intervenciju u mirovinskom sustavu odnosno doprinosima za mirovinsko osiguranje. Smatramo da je to jako važna mjera koja će uz malu možda administrativnu komplikaciju vjerojatno računovodstvenim uredima i oni koji budu obračunavali te plaće, ali će se vjerojatno isto tako brzo i prilagoditi, donijeti povećanje životnog standarda onima koji imaju najniže plaće. Isto tako povećanje najniže plaće odnosno minimalne plaće na 840 eura će pomoći upravo tim građanima. Što se tiče vašega pitanja vezano uz oslobođenje dijela doprinosa za zdravstveno osiguranje, nažalost nema ovdje konkretan podatak ali uputite slobodno pitanje pisano Ministarstvu financija i mi ćemo vam detaljno odgovoriti i na ovo pitanje u smislu procjene rashoda de facto koji nastaje poreznog, odnosno rashoda doprinosa zbog ove koristi za građane, posebno one, dakle govorimo o mladima. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima. Evo ovdje često kolege žele omalovažiti sav ovaj napor koji ste napravili kod izdavanja državnih obveznica pa i trezorskih zapisa. Kamatne stope odnosno prinosi su 3,65, 3,75 i ono što je Vlada tu postigla, a kolege ne žele priznati, da ovu projekciju upravo inflacija koja će biti, koja bi trebala biti očekuje se 3,1 pa onda još niža dalje, da je to itekako važno za očuvanje cijelog financijskog sustava, isto tako i važno da građani participiraju upravo i u i u tom vidu štednje. Molim vas još jedanput pojasnite koje su to sve prednosti da bi javnost imala potpune informacije što se zapravo događa. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Ja ću započeti odgovor na ovu repliku prije svega zahvalom hrvatskim građanima koji su prepoznali ovu ulagačku priliku i uložili kada govorimo o narodnim obveznicama preko 1,3 milijarde eura, a onda gotovo milijardu eura još u narodne trezorske zapise. Dakle, oko 2,3 milijardi eura je izvučeno de facto sa štednji odnosno a vista depozita u bankama i za taj iznos će građani dobiti oko 80-ak milijuna eura kamata na godišnjoj razini. Dakle, to je jako bitno istaknuti da su ti rashodi koji bi ionako bili rashodi državnoga proračuna, vjerojatno čak i nešto veći da smo išli odmah prema institucionalnim investitorima ostaju u Hrvatskoj, ostaju našim građanima, jačat će njihovu realnu kupovnu moć, jačat će njihov standard, a neće otići u inozemstvo niti će otići poslovnim bankama ili nekim drugim institucionalnim investitorima. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani ministre vezano uz zdravstvo, vjerojatno ste najširi osmijeh dobili od ministra zdravstva kada je vidio da je za Ministarstvo zdravstva predviđeno 1,26 milijardi eura više, za zdravstvene ustanove u vlasništvu države 1,14 milijardi eura na konto ovih županijskih i općih bolnica koje preuzimate i naravno da će svakom ravnatelju biti lakše poslovati. Međutim i sami ste rekli da evo do kraja godine ide još jedna financijska injekcija za dugove veledrogerija 55 milijuna eura, veledrogerije tvrde da je ukupni dug oko 600 milijuna eura, govorili ste nešto za ukupni dug bolnica. To nisam uspjela uhvatiti što ste kolegi Lalovcu rekli, ali evo moje pitanje. Možete li vi sad ovime svime jamčiti da će konačno prestati financijska nestabilnost u zdravstvu,

Hvala lijepo poštovana zastupnice. Ja ću još jednom ponoviti. Niste ulovili ovaj dio vezano uz bolnice pa ću podsjetiti da su ukupne obveze bolnica prema veledrogerijama 541 milijun eura, od toga je dospjelo ukupno 377 milijuna eura, a ono što je dospjelo preko 120 dana je 56 milijuna eura, od čega ćemo sanacijom već slijedeći tjedan, riješiti taj iznos koji je dospio preko 120 dana. Ja moram istaknuti kako sam siguran i uvjeren da postoji značaj prostor za unapređenje poslovanja općenito i funkcioniranja našega zdravstvenog sustava, pa ako hoćete i za smanjenje rashoda u tom segmentu i još jednom ću istaknuti kako me posebno veseli uvođenje jedinične terapije, gdje ćemo konačno imati podatke o tome koji pacijent dobiva kakvu terapiju, znat ćemo za koju dijagnozu je potrebna kakva terapija, kakav je utrošak i nećemo biti u situaciji da se lijekovi primjerice bilježe kao trošak čim se iz Centralnog skladišta povuku na odjele. …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, uvaženi ministre. Evo na tragu ovoga o čemu je govorila i uvažena zastupnica Perić. Hrvatski građani negdje u bankama otprilike imaju oko 40-ak milijardi eura štednje, ovaj mehanizam i državnih obveznica i trezorskih zapisa se pokazao kao nešto što je dobro. Građani su zainteresirani za taj vid investiranja i sigurni su pri tome. Na određeni način to bi moglo natjerati i banke da podignu, jel tako, postotak na štednju koju ljudi imaju u bankama, ima li i drugih mehanizama s kojima bi se taj novac mogao brže implementirati u gospodarstvo, poljoprivredu ili bilo koji drugi segment gospodarstva, jer očito zainteresiranost postoji, sigurnost ulaganja je vrlo dobra i to bi možda moglo bit okidač za ono što nam ovog trenutka možda nedostaje, a ovim bi se moglo nadomjestiti. Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa naravno da postoji snažan potencijal da građani budu aktivniji na tržištu kapitala. Kod nas se općenito investicije uglavnom oslanjaju na financiranje iz poslovnih banaka, dakle bankovnog sustava. Mislim da tu možemo ostvariti značajan napredak i upravo mobiliziranje štednje građana i aktiviranje 45 tisuća građana kod narodne obveznice i preko 37 tisuća građana na upisu narodnih trezorskih zapisa, vraća povjerenje građana u financijsko tržište. Isto tako mehanizmima i programima financijske pismenosti ćemo pridonijeti tome da se građani značajnije uključe na tržište ali i strategijom odnosno izradom strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala koji ćemo predstaviti slijedeće godine, očekujemo i u tom segmentu značajan iskorak. Dakle, važno je vratiti povjerenje građana, ovi pokazatelji u smislu broja građana koji sudjeluju u ovim upisima pokazuju i na to da građani imaju povjerenje u Vladu ali i u financijska tržišta i tim putem ćemo svakako nastaviti dalje.

U nekoliko navrata je Odbor za zdravstvo prema ministarstvu komunicirao potrebu sustavnog planiranja i ulaganja u razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj i na predzadnjem aktualcu je čak i sam premijer na jedno pitanje odgovorio kako se slaže s tim da u to treba ulagati da se na to treba fokusirati, međutim to ovaj proračun ne reflektira jer osim nekakvih novaca koje dobijamo od Švicarske za ulaganje u to područje, drugih značajnijih ulaganja u palijativnu skrb nema. Također se dugi niz godina upozorava na potrebu ulaganja u učenike s poteškoćama u razvoju kao i one darovite unutar sustava obrazovanja. Ministarstvo je čak i donijelo neke smjernice u proteklih godina koje uopće nisu loše onako kako su idejno postavljene međutim nisu provedive jer nemaju financijskih sredstava za provođenje. od kad su te smjernice donešene čak su tri proračuna donešena nova u RH, nijedan nije reflektirao provođenje tih smjernica. Molim komentar. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. U proračunu stoje podaci i o ulaganjima odnosno izdvajanjima za palijativnu skrb, ako se ne varam radi se o milijun i 900 tisuća, u sljedećoj godini naravno da je potrebno značajnije povećavati te iznose. što se tiče onih osoba koji trebaju dodatnu skrb i asistente itd., mi smo i zakonima koji su bili i najavljeni i doneseni, ali i u proračunu predviđena sredstva za provedbu tih zakona i onoga što smo najavili izdvojili i povećanje sredstava za osobnu asistenciju, dakle za osobne asistente, ali i kroz druge programe izdvojili sredstva za brigu o onima kojima u tom kontekstu pomoć najpotrebnija. Hvala. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre. Evo čuli smo oporbu i kritike zato ove godine niste digli rashode, možete pojasniti zašto to ste za iduću godinu, a ne za ovu godinu digli rashode? Evo možete malo pojasnit zbog čega oporba ima jedan stav koji tvrde da oni misle da je to nekom situaciji koja nije primjerena Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. A ovo je odlično pitanje zapravo, kada gledate makroekonomsku situaciju naravno da oporba to koristi s obzirom da su sljedeće godine izbori kako bi ukazala na to i pokušala ovaj proračun okarakterizirati kao predizborni. Međutim, činjenica je da unatoč tome što je stopa gospodarskoga rasta i ove godine 2,8% i sljedeće godine planiramo 2,8% drastična razlika je u tome što ove godine se suočavamo sa inflacijom prosječno od 8%, pa onda povećanje rashoda bi dodatno povećalo tu inflaciju na nekakve razine koje ne bi bile podnošljive, a sljedeće godine očekujemo usporavanje inflatornih pritisaka na 3,1%, ali i pojačavanje nesigurnosti u globalnom makroekonomskom okruženju situacije gospodarskih od naših vanjskotrgovinskih partnera i u tom kontekstu je povećanje rashoda odnosno blago ekspanzivna fiskalna politika ne samo opravdana nego i nužna. Hvala vam.

gdje se taj standard odnosi na njihove komunalne usluge i samim time oni su zakinuti. I gradove koji nisu poslušali uputu da se taj porez na dohodak ne diže oni su isto dizali svoje proračune i stavke prodaje nefinancijske imovine na takav način zapravo te proračune moramo, možemo smatrati kao Pinokio proračune, proračune dugih noseva nešto što će se morati rebalansom itekako promijeniti. Nažalost i ovaj državni proračun je sličan, dakle uvodite zabranu dizanja poreza na dohodak pod lažnom egidom, a da će se kasnije druge godine naredne godine taj isti iznos morati preliti na građane. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolegice Antolić Vupora. Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Ne znamo o kakvoj limitaciji odnosno ograničenju rasta proračunskih prihoda govorite. Mi smo upravo zakonodavnim okvirom odnosno Zakonom o porezu na dohodak omogućili jedinicama lokalne samouprave da kompenziraju gubitak prireza do one razine poreznog opterećenja kako su imali i ranije. Komentare odluka pojedinih gradonačelnika, načelnika ili gradskih skupština, općinskih vijeća itd. nemam potrebu uopće komentirati. Činjenica je da smo mi omogućili veću autonomiju, snažniju fiskalnu decentralizaciju i omogućili smo zapravo jedinicama lokalne samouprave da a la cart urede svoju politiku kada govorimo o lokalnom oporezivanju i to je nešto što treba naglasiti da je dobro i konstruktivno u kontekstu demokracije, u kontekstu načela supsidijarnosti, u kontekstu toga da se odluke donose na onoj razini koja je najbliža građanima, a ja sam siguran da će građani prepoznati one gradonačelnike koji su uspješniji u poreznom rasterećenju od onih koji to nisu. Hvala.

dakako prije svega iz povlačenja sredstava resornih ministarstava europskih sredstava. Ali činjenica je i ta da ponekad ponestaje vlastitih sredstava iz proračuna za sufinanciranje i učešće u tim projektima, stoga pozdravljam ovu ideju Vlade i vašeg resornog ministarstva kod mogućnosti zaduživanja koje će se povećati tokom iduće godine, pa vas molim samo komentar malo na ta zaduživanja znači s onih 3 na 5%, ali i spomenuli ste i beskamatne zajmove. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je, kada govorimo o zaduživanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave onda postoje dvije vrste proračunskih ograničenja. Jedno je individualno dakle pojedinačno ograničenje gdje se jedinicama lokalne samouprave na neki način limitira zaduživanje odnosno otplata anuitet koji može iznositi najviše 20% prihoda iz prethodne godine, a onda imamo i kumulativno ograničenje koje ne dozvoljava lokalnom sektoru u cjelini zaduživanje veće od 3% prihoda poslovanja iz prethodne godine. Time štitimo zapravo fiskalnu makroekonomsku stabilnost, ali je naš lokalni sektor jedan od najnezaduženijih lokalnih sektora u EU. Na ovaj način s obzirom na povećane ambicije lokalnih jedinica za financiranje kapitalnih projekata i ograničenje od 3% koje je u tom segmentu relativno restriktivno odlučili smo ovim Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za slijedeću godinu povećati to ograničenje na 3, sa 3 na 5%. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre eto i vi ste i predsjednik Vlade u nekoliko navrata spomenuli kako se veći, najveći dio rashoda Ministarstva rada, mirovinskog sustava, socijalne politike odnosi upravo na osobe s invaliditetom na dva ključna zakona koja će se primjenjivati u punom smislu od slijedeće godine. I ja sam jutros bila na jednoj konferenciji gdje sam, gdje smo o tome i govorili između ostalog i gdje sam istaknula kako je to povijesni trenutak za osobe s invaliditetom i da sam sigurna da i vi i predsjednik Vlade

Hvala lijepo poštovana zastupnice. Naravno da Vlada prepoznaje poteškoće s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i da nam je bilo iznimno drago što smo učinili ove povijesne ja bih rekao iskorake u ovom segmentu. Zahvalio bih ovom prilikom i vama što nam ukazujete na probleme s kojim se, s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju. Ovo je rezultat i plod i naših zajedničkih rasprava i napora, a ja ću samo istaknuti kako je godišnji, godišnje izdvajanje za osobnu asistenciju 206 milijuna eura, od toga je na Ministarstvu rada 176 milijuna eura, Ministarstvu znanosti 25 milijuna eura, jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave 4,5 milijuna eura. isto tako inkluzivni dodatak 506,5 milijuna eura je izdvajanje dakle na godišnjoj razini. Evo, drago nam je što smo mogli učiniti ovaj iskorak i bit ćemo kao Vlada predani daljnjem jačanju standarda osoba sa invaliditetom. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika kolegica Pocrnić Radošević, izvolite. Hvala. Poštovani ministre evo kao i zadnja replika malo ću se odmaknuti po pror… od proračuna iako je naravno vezano uz proračun. Jučer je istekao rok za upis i uplatu trezorskih zapisa i od premijera smo čuli da ste jako zadovoljni i brojem građana i broje uplaćen… i iznosom uplaćenih sredstava i ono što je značajan iskorak je da ste u ministarstvu prepoznali da hrvatski građani najviše ulažu u nekretnine u depozite kod banaka što svakako nije dobro jer to je novac koji je u mirovanju i na taj način se ne pridonosi jačanju gospodarskog potencijala. Prošle godine građani su mogli kupovati i obveznice, narodne obveznice. Da li vi imate mogućnosti u ministarstvu i da li pratite što je s tim obveznicama, da li ih građani i dalje drže u svom vlasništvu što je i neki na… način pokazatelj povjerenja u Vladu u državu koja njima upravlja ili ih se rješavaju Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Građani su u narodne obveznice i u narodne trezorske zapise uložili prilično značajnu svotu novca i radi se o prilično velikom broju građana. Građane smo i motivirali odnosno pojasnili da ukoliko ulažu u ove vrijednosne papire bi bilo dobro da ih drže do dospijeća. To naravno pokazuje i povjerenje u Vladu i povjerenje u stabilnu fiskalnu politiku, a ja ću evo iskoristiti i priliku upravo smo dobili podatke iznijeti nekoliko interesantnih činjenica o strukturi onih koji su upisali narodne trezorske zapise kada govorimo o dobi. Dakle, podaci su o dobi interesantni 42% su građani stariji od 66 godina, 69% je starije od 56 godina i imamo 7 osoba koje su upisale narodne trezorske zapise u dobi između 96 i 100 godina. To pokazuje koliko je povjerenje u politiku ove Vlade i u fiskalnu financijsku stabilnost. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Ovim smo došli do kraja, zamolili su me iz tehničke službe da napravimo jednu stanku jer trebaju napraviti jednu intervenciju. Nastavit ćemo dakle izlaganjima predsjednika odbora odnosno izvješćima sa odbora i nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Prvi će na redu biti Klub zastupnika SDP-a. Nastavit ćemo u 14 sati